шановні народні депутати та гості Верховної Ради! Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Я нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати їх до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні народні депутати, готові реєструватися?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

Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю, з 10 години, проводиться "година запитань до Уряду". На засіданні Погоджувальної ради була ухвалена пропозиція депутатських фракцій і груп про заслуховування на "годині запитань до Уряду" інформації Кабінету Міністрів України про результати проведення запроваджених урядом України у 2021 році карантинних заходів, стан виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19 та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії. Шановні колеги, пропонується наступний порядок проведення "години запитань до Уряду". Доповідь міністра охорони здоров'я України з визначеної теми – до 10 хвилин. Відповіді доповідача на запитання від депутатських фракцій і груп – до 21 хвилини. Відповіді Прем'єр-міністра та членів уряду на запитання від народних депутатів України – до 30 хвилин, це 1 хвилина на усне запитання і 2 хвилини – відповіді на неї. Немає заперечень. Тому на трибуну для доповіді запрошується міністр охорони здоров'я України Віктор Кирилович Ляшко, 10 хвилин. Будь ласка, Вікторе Кириловичу.

Доброго дня! Шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати, дорогий український народе! Пройшло 20 місяців з початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні і оголошення пандемії в світі. Всі вже виснажені. Всіх цікавить відповідь на одне і теж запитання: коли це все закінчиться? Неприємна новина в тому, що СOVID-19 може не зникнути ніколи. Хороша новина – ми можемо повернутися до нормального життя із циркуляцією цього вірусу поміж нами. Все більше науковців натякають, що СOVID стане ендемічною хворобою, а це потребуватиме від нас нових протиепідемічних заходів, які відрізняються від тих, що були на початку епідемії. Хвилі обмежень і локдаунів у світі після того, як було оголошено про появу SARS-CoV-2, мали зрозумілу мету: запобігти поширенню коронавірусної хвороби, зменшити кількість інфікованих та врятувати медичні системи від колапсу. Сьогодні потрібно визнати – запобігти поширенню коронавірусної хвороби по світу не вдалося. SARS-CoV-2 не тільки живе в людській популяції на всіх континентах, він ще й підлаштовується до умов перебування за допомогою мутацій, яких вже зафіксовано 13 тисяч. І ці мутації бувають дуже агресивними, як штам "Дельта", який лютує зараз в Україні. На жаль, і Україна, хоч і останньою, але зайшла в цю чергову осінньо-зимову європейську хвилю – зростання рівня захворюваності на СOVID. Цього разу крива захворюваності стрімко зростає. Кожні два-три тижні кількість випадків СOVID подвоюється. Кількість дзвінків на "103" вже встановила історичний рекорд, і він не буде останнім. Так само, як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад швидкої допомоги і кількість госпіталізацій. Україна через СOVID втратила 62 тисячі наших громадян. Це населення таких міст, як Бориспіль, Первомайськ, Коломия. На жаль, у сучасному світі ви все більше боїтеся взяти відповідальність за себе, за своїх близьких. Намагайтесь оминути труднощів у пошуку достовірної інформації. Перебувайте в пошуку так званих легких шляхів, які дозволяють оминути карантинні обмеження. Це призводить до формування попиту на появу підроблених документів, це підживлює антивакцинальний рух, це стимулює вливати ресурси тим, хто веде з нами гібридну війну. Але, повірте, цей рух – це рух не проти системи, це відсутність розуміння цінності свого здоров'я і відтермінування повернення до нормального життя. Найбільш сумно, що це призводить до появи нових сумних рекордів, таких як вчора – 614 нових летальних випадків від COVID. Але я наведу і інші цифри. Без існуючих темпів вакцинації за вчора ми мали б 795 померлих. Тобто за вчора вакцинація врятувала 181 життя. Це міг бути хтось із нас, наших рідних, близьких, але завдяки нашому свідомому вибору цього не сталось. За позавчора без вакцинації ми мали б 707 померлих, але вакцинація врятувала 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятовано ще 143 життя. Суто фактор вакцинації за останні чотири місяці в Україні вже врятував 2,5 тисячі а це розмір населення міста Батурин Чернігівської області. Штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні має особливість, він непрогнозований як у поширенні на території країни, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають у всьому світі і це бачать всі, окрім ковідіотів і антивакцинальників. А люди, які оперують цифрами статистики і щодня відвідують лікарні, бачать все на власні очі і зовсім іншу готовність медичної системи, і підступність коронавірусу, бачать як зросло в 5-6 разів споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою". Середні витрати рідкого кисню в лікарнях на добу в порівнянні з аналогічним періодом квітня 2021 року збільшились вдвічі. Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 тонн на добу. Сумарний і необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні 977 тисяч літрів кисню на хвилину. Для забезпечення потреб у кисні, ще до початку нової хвилі, уряд звільнив бізнес від податків та зборів на кисень, а також дав можливість використовувати в закладах охорони здоров'я технічний кисень. Команда Міністерства оборони здоров'я постійно працювала з підприємствами-виробниками кисню медичного в частині нарощування їх потужностей. Наразі два заводи, які займаються виробництвом кисню медичного, зупинились на планові регламентні роботи на 10-15 днів, ще в одного виробника на Західній Україні виникли технічні несправності і відразу поширились чутки, що нібито кисню не вистачає, система не готова. Спростую: усі пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримають її, до планових регламентних робіт ми готувались і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період, заміну, яка стане ще додатковою потужністю після виведення заводів з регламентних робіт. Без паніки вдалося перекрити і проблему технічної несправності на одному із заводів в Західній Україні. Завдяки злагодженій роботі Міністерства охорони здоров'я і Міністерства інфраструктури створено можливості для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно 240 тонн на тиждень. Вчора провели черговий селектор з регіонами, на якому з кожним керівником проговорили питання наявності кисню і його безперебійності поставок. Всього на потреби вдосконалення систем киснепостачання в цьому році було виділено 1 мільярд 148 мільйонів, із них цієї осені ми направили в регіони майже 400 мільйонів гривень. Ці кошти вже перетворились на ліжка з високопотоковим киснем, на 130 кисневих станцій та більше ніж 150 криогенних газифікаторів. Всього в Україні сьогодні 64 тисячі ліжок, виділених для лікування хворих на COVID, з них понад 96 забезпечені можливістю проводити кисневу терапію. Пацієнти, що потребують кисневої терапії, зайняті на сьогодні 54 відсотки ліжок з підведеним киснем. І така кількість виділених ліжок – це ще не межа медичної системи. У пікові навантаження весняної хвилі в Україні було виділено 80 тисяч ковідних ліжок, відповідно ми готові збільшити кількість ковідних ліжкових ресурсів ще принаймні на третину. Але ми повинні пам'ятати, що розширення ковідних ліжок – це поява ризику ненадання повноцінної медичної допомоги пацієнтам з іншими хворобами. Для захисту медичних працівників в Україні сформований запас індивідуальних засобів захисту, близько 22,7 мільйона костюмів, халатів, понад 42 мільйони масок та 8 мільйонів респіраторів знаходяться сьогодні в лікарнях або на національному складі чекають свого розвезення. Для лікування хворих централізовано закуплено майже 3 тисячі флаконів препарату "Тоцилізумаб", додатково ще близько 6 тисяч перебуває у процесі закупки, да 14 тисяч упаковок "Ремдесевіру". Окрім того, за підтримки посольства України в США було отримано гуманітарну допомогу у вигляді інноваційних лікарських засобів 60 тисяч флаконів моноклональних антитіл, які наразі включені до протоколу і передані до наших лікарів. З квітня по вересень Національна служба здоров'я України вже перерахувала закладам охорони здоров'я майже 5 мільярдів гривень на лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. У вересні вартість лікування одного пацієнта в середньому становить 22 тисячі гривень, додатково 5 мільярдів вже зарезервовано для оплати закладам охорони здоров'я до кінця року. Окремі кошти закладені і на оплату проведення вакцинації медичними працівниками. За квітень-вересень нараховано лікарням 380 мільйонів гривень за проведення щеплень. Наше реагування складається не лише з гасіння пожеж, за півтора року перебування у постійній турбулентності і в світі, і в Україні вже зроблено ряд інвестицій в систему охорони здоров'я, які вже сьогодні дозволяють підвищити готовність для наступних глобальних і місцевих викликів. Зважаючи на те, що один із перших ударів при зростанні захворюваності на себе бере екстрена медична допомога, за кошти державного бюджету у 2021 році проведена централізована закупівля 622 швидких, у 2020 році 416. Додатково регіональні центри екстреної медичної допомоги медицини катастроф придбали ще 644 автомобілі. Це дозволяє нам повністю покрити критичну потребу в автотранспорті та позбавитись морально застарілої техніки. Розпочавши програму розширення секвенування задля визначення генотипів COVID-19, в Україні вже зібрано понад 3 тисячі зразків. Ми розпочали з відправлення зразків до регіональних лабораторій ВООЗ за кордон. Але сьогодні вже маємо працюючий секвенатор нового покоління, валідаційні дослідження і отримали перші результати секвенсів геному. Новостворені державні центри по контролю і профілактиці хвороб вже роблять 75 тисяч ПЛР досліджень на добу і можуть робити більше. І окремо зупинюсь на інших рекордах, рекордах спроможності системи. На цьому тижні ми фіксуємо четвертий підряд добовий рекорд проведених щеплень. За вчора ми зробили майже 270 тисяч. Наш найближчий орієнтир і завдання… Дякую, час завершено. Шановні колеги, переходимо до запитань до міністр охорони здоров'я України від депутатських фракцій і груп. Прошу колег записатися на запитання.

Інна Совсун, фракція "Голос". Пане міністре, з цікавістю прослухала вашу доповідь. Видається, що в ній деякі моменти пропущені або представлені дещо оптимістично. Я отримую дуже багато інформації від головних лікарів з регіонів. У них паніка через те, що один з основних постачальників кисню, який є зараз, пішов на технічні ремонтні роботи. Скажіть, будь ласка, як довго будуть тривати ці ремонтні роботи і які додаткові потужності були забезпечені на цей період для того, аби в лікарнях був кисень. Тому що станом на сьогодні в деяких лікарнях кисень закінчиться вже сьогодні, в крайньому випадку завтра, і поки що ніяких інших варіантів у них немає. Друге питання. Ви сказали, що восени відправлено 400 мільйонів на закупівлю кисневих станцій. Питання риторичне. Чому це не було зроблено влітку? Питання друге. Чи не перебільшуєте, коли ви кажете, що зараз на ці гроші вже закуплено кисневі станції, якщо пройшло менше місяця з того часу, як ви це зробили? Чому це було зроблено в останній момент, для мене геть незрозуміло і так само незрозуміло для українських лікарень і лікарів, і пацієнтів. Дякую за запитання. Як я вже говорив в своєму виступі, два заводи зупинилось на регламентні роботи. Але до зупинки цих заводів система готувалась. І сьогодні ми залучили додаткові ресурси ресурси виробництва кисню, технічного кисню, який проходить лабораторний контроль і поставляється в заклади охорони здоров'я. Паніка виникла в закладах охорони здоров'я після того, як вони отримали від одного із постачальників листи про те, що є можливість не виконання договірних зобов'язань. Але Міністерство охорони здоров'я тримає цю ситуацію на повному контролі, і кожного дня проводяться зустрічі і наради, і селекторні наради, і ми знаємо про наявність і запаси кисню в кожній із лікарень. Критичним питанням, яке виникло несподівано, це сталась поломка одного із заводів, який не зупинявся на регламентні Але злагоджена робота Міністерства охорони здоров'я і Міністерства інфраструктури дозволила вирішити й це питання. Вчора буквально ми провели чергову народу з заступниками голів обласних адміністрацій, департаментами охорони здоров'я і ми прекрасно розуміємо, куди і яка ємність з киснем поїде впродовж цих днів для того, щоб у жодній лікарні нашої країни не виникло критичних перебоїв з постачанням кисню. У своїй доповіді я сказав, що понад 1,2 мільярда гривень цього року пішли на забезпечення і вдосконалення систем кисневого постачання. І я не озвучив цифри по кисневих станціях, по кріогенним ємностях, тих, що вже сьогодні стоять і працюють. Додаткові 400 мільйонів дозволять нам нарощувати потужності. Оскільки, як я озвучив, штам "Дельта", він несподіваний і непрогнозований, споживання кисню в лікарнях зростає в рази, деяких у десятки разів. Дякую. Шановний пане міністре, скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте рішення чи підготовку рішення Закарпатської обласної ради? Як на мене, абсолютно свавільне рішення, яке всупереч закону України без врахування планування планування госпітальних округів, без планування і аналізу стосовно того, як своєчасно і якісно надавати медичну допомогу населенню області, пропонує об'єднати 15 комунальних закладів охорони здоров'я в один комунальний заклад, не кажучи вже про те, що абсолютно не враховується питання при цьому розбалансування бюджетів, бо ПДФО буде надходити тільки в одне конкретне місто. Чи ви це свавілля підтримуєте? Дякую за запитання. Я як міністр охорони здоров'я хочу, щоб у нас в Україні був універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров'я. Що ми робимо на зараз як Міністерство охорони здоров'я? В нас розроблені мастер-плани для кожної області, які передбачають кластеризацію лікарень, тобто поділ лікарень на чотири категорії: надкластерні, кластерні, загальні і перехідні. Ці лікарні будуть прописані чітким функціоналом, щоб ми розуміли, які медичні послуги якого рівня складності повинні надаватися в цій лікарні. Паралельно з цим ми забезпечуємо оновлення матеріально-технічної бази і реконструкцію технічного переоснащення лікарень з державного бюджету. Тому на сьогодні я не підтримую будь-яких рішень органів місцевого самоврядування, які передбачають об'єднання, переформатування або перепрофілювання лікарень до того часу, поки пропозиції, розроблені Міністерством охорони здоров'я, не будуть розроблені… розглянуті на засіданнях госпітальних рад із залученням громадськості, народних депутатів, депутатів обласних рад, а також колективів лікарень, до того часу жодне об'єднання ми не будемо підтримувати або давати якісь інші пропозиції. Слово надається Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція "Батьківщина". медикам, які вдень і вночі на передовій захисту здоров'я і життя українців. Це справді подвиг. У мене до вас конкретних три запитання. Перше – чи вже ухвалена постанова, де є розширений перелік тих професій, які сьогодні ризикують, мається на увазі водіїв, слюсарів, які підводять кисень, тощо. Якщо ні, то коли нарешті вона буде ухвалена? Це крик душі з територій. Наступне питання – про кисневі заводи, сьогодні вони всі приватні. Держава не має жодного, закуповувати хочемо у Польщі. Чи не планували ви спільно з урядом все-таки виділяти кошти, щоб будувати хоча би один державний кисневий завод, бо ми не знаємо яка буде перспектива. І третє, по Слов'янську. З 7 жовтня ця лікарня приймає ковідних хворих, до сьогодні немає угоди. Є адміністрація, будь ласка, це непоодинокі випадки. Дякую за запитання. Розпочну з останнього. Всі лікарня, які в жовтні включаються до переліку керівника робіт і приймають хворих на коронавірусну хворобу, матимуть контракти з 1 жовтня. Кошти на це передбачені, оплата буде здійснена Національною службою здоров'я України за результатом кількості прийнятих пацієнтів і кількості сформованих бригад. Також урядом прийнято рішення, яке набирає зараз, на цьому тижні набере чинності. Які спростили вимоги до тих тих лікарень, які потім будуть включатися до переліку і контрактуватись Національною службою здоров'я України. Також щодо кисневої незалежності. Уряд в своїх субвенціях зробив пріоритет на закупівлю і поставку автономних станцій киснезабезпечення, генерування кисню в кожній лікарні. Тому ми сьогодні відпрацьовуємо додаткові джерела забезпечення киснем в кожній лікарні. Повинна бути ємність, яка або рідкий, або газоподібний кисень, і киснева станція на випадок, якщо будуть ставатись критичні ситуації такі, наприклад, як COVID або регламентні роботи, або технічні поломки. Щодо переліку професій. Перелік професій встановлений постановою Кабінетів Міністрів України, який визначений кому, без додаткових розслідувань, можна відразу встановлювати професійне захворювання. Щодо інших професій, ми працюємо спільно, і я думаю, найближчим часом спільно з Мінсоцполітики, з Держпраці для того, щоб це питання врегулювати і запропонувати оптимальний варіант для нашої країни. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, слово надається Колтуновичу Олександру Сергійовичу, "Опозиційна платформа - За життя". Дякую, Руслан Олексійович. Шановний пане міністре, у мене буде запитання. Ви, очевидно, знаєте, щодо транспортного колапсу, який запроваджений в результаті певного зонування і ті обмеження, які були. Нас цікавить запитання щодо міжобласних автомобільних пасажирських перевезень, як ви будете врегульовувати це питання? Ви, очевидно, знаєте яка вже там ситуація. Розумію, що ви не профільний міністр, але від вас це також залежить. Другий момент, це те, що стосується міських перевезень. Ви пам'ятаєте цю ганебну практику, яка була з цими не дозволами, а перепустками і так далі. На фоні тіньового сегмента Uklon, Uber, Bolt, BlaBlaCar і так далі, як вас це корелює питання з тими рішеннями, які приймаєте ви? Друге питання, що стосується вакцин. У нас кілька мільйонів громадян України постійно знаходяться в Російській Федерації, вони вакцинуються "КовіВак" у центрі імені Чумакова, "Спутнік" в центрі Гамалеї і "ЕпіВакКорона" центру "Вектор". Як вони зможуть вписатися зі своїми вакцинами в українські реалії і щодо перепусток, і участі у житті? Дякую. Дякую за запитання. Як міністр охорони здоров'я я буду пропонувати уряду приймати непопулярні рішення. Я буду сам приймати непопулярні рішення, які надані мені повноваженнями, для того, щоб захистити і вберегти життя кожного українця. І це будемо робити, незважаючи на те, що відбувається в інших структурах, бо життя і здоров'я є пріоритетом над усім іншим. Коли ми говоримо про запровадження карантинних обмежень у тому числі і на транспорті, повірте, це рішення не прийнято просто так. Це рішення обґрунтоване для того, щоб зменшити кількість кількість інфікованих, зменшити кількість госпіталізованих і зменшити кількість людей, які потрапляють до реанімації. Кожна людина в реанімації з COVID – це неможливість потрапити людині в реанімацію з іншою хворобою. Тому ще раз я звертаюсь до всіх з проханням вакцинуйтесь. Ця вакцина не на все життя, але ця вакцина для життя, і це повинен зрозуміти кожен. Бо кількість тих фейків, які поширюються сьогодні, вони провокують антивакцинальні рухи, вони провокують підробні довідки. І цей кожен підробний тест або COVID-сертифікат забирає життя українця, якому це виписали. Я б хотів там зупинитись коротко за підробку довідок і тестування сьогодні. Національна поліція розпочала вже 732 кримінальні провадження, 349 особам повідомлено про підозру і 281 особа направлена до суду. Щодо вакцинації. В Україні використовується чотири вакцини, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я і які безпечні й ефективні, і доказали свою ефективність. Тому прошу використовувати ту вакцину, яка є на території нашої держави. Дякую.

Шановний пане міністр, ми уважно прослухали ваш виступ. Дякуємо вам за нього. І хочу відзначити, що 50 відсотків свого часу ви присвятили констатації ситуації, а лише дві секунди тому, як ви сформулювали рекорди спроможності системи. То ось би я просила ще про рекорди спроможності системи більш детально. Зокрема, перше питання – чи будуть включені до спроможності системи районні лікарні як потенційно опорні? І друге питання. Зарплати медиків. Чи в бюджеті 22-го року передбачені доплати і збільшення зарплати усім медикам, чи тільки 50 відсотків, як виглядає зараз по кількості? І третє. Як ви конкретно пропонуєте активізувати вакцинацію, як її донести? Це інформаційно. Тобто це має має бути широка інформаційна кампанія. Будь ласка, рекорди. 10:31:03 ЛЯШКО В.К. Дякую за запитання. Як я вже відповідав, ми не плануємо збільшувати кількість опорних лікарень, ми плануємо змінити підхід до кластеризації лікарень, щоб кожна лікарня мала свій функціонал, матеріально-технічне забезпечення і відповідної кваліфікації лікаря. В бюджеті на наступний рік закладені кошти для того, щоб покращити матеріально-технічну базу наших лікарень, а також підйомні для лікарів, які зможуть переїхати з однієї лікарні в іншу, якщо якесь відділення буде відкрите в іншій лікарні. Повірте, нам не потрібні в кожній лікарні КТ і МРТ, які будуть працювати дві години на день. Нам потрібні лікарні, в яких буде працювати 24/7 дороговартісне обладнання, але воно буде безоплатне і безкоштовне для пацієнтів. Нещодавно я їздив в один із регіонів. Була побудована районна лікарня з приймальним відділенням. В районну лікарню з приймальним відділенням поставлений комп'ютерний томограф. Поруч в цій районній лікарні стоїть ковідне відділення і пацієнтів з ковідного відділення направляли на КТ до приватної структури. Повірте, головний лікар відсторонений, проводиться службове, а напевно, ще буде кримінальне розслідування. Таких фактів не повинно бути. Щодо підйому вакцинації. Я ще раз говорю, для мене як міністра пріоритетом є виконання своїх обіцянок. П'ять місяців тому назад я стояв на цій трибуні і сказав вам, обіцяв, що кожен, хто хоче вакцинуватись, зможе вакцинуватись. І ця обіцянка була виконана в липні. Я говорив, що ми зможемо вакцинувати 250 тисяч на добу, зараз ми вакцинуємо 270 тисяч на добу. Тут питання в тому, що ми сьогодні всі повинні об'єднатись, і кожен в себе запитає: а скільки людей він переконав для того, щоб вони прийшли і щепились. Повірте, в моєму близькому оточенні немає людей, які невакциновані. Кожна моя поїздка в регіон завершується, що люди ідуть до пунктів щеплення. Тому ми всі повинні зробити те, що від нас очікують – переконати людину, яка сьогодні вагається, прийти і зробити щеплення.

Лариса Білозір, група "Довіра". Шановний Віктор Кирилович, в лікарнях, ви вже констатували той факт, що в лікарнях ковідний ажіотаж і місць для хворих практично вже немає. А от через завищені вимоги Національної служби охорони здоров'я нові опорні COVID-лікарні не можуть відкриватися. Зараз є вимога, вони її придумали з червня місяця – анестезіолог на постійній основі. Навіщо? Коли вони можуть у всьому світі, в європейських країнах, вони можуть бути зовнішніми сумісниками. І із-за цього, наприклад, у Вінницькій області тільки 10 опорних лікарень, і вони вже майже заповнені. І з Тростянця, в мене з округу, з Лебедівки везуть за дві години на Вінниччину. Це величезна проблема. Приберіть цю вимогу. Мало того, колеги кажуть, що є наказ про те, що опорна ковідна лікарня від 30 числа МОЗу ще минулого року, а НСЗУ до сих пір не підписав ковідний пакет. Тобто мені здається, що, очевидно, що обов'язкова умова щодо цих, мінімальна кількість анестезіологів, вона дуже жорстка. Дякую, пані Лариса, за запитання. Ця норма знята урядом ще минулого тижня, так, Постановою Кабінету Міністрів України. І неодноразово прокомуніковано з усіма департаментами охорони здоров'я. І кожна нова лікарня, яка включається в перелік COVID, на селекторну нараду, яку проводить або міністр охорони здоров'я, або його перший заступник, підключає і головного лікаря. Повірте, ця норма, вона з'явилась не просто так. Коли ми робили норму, ми розділили лікарні на декілька хвиль. Перша хвиля – ну, як мінімум чотири реанімаційні бригади для того, щоб привозити якомога більше тяжких хворих саме в ці лікарні. Інші лікарні, які мають меншу кількість анестезіологів-реаніматологів, вони приймають по маршруту пацієнтів з менш критичними станами. Я був нещодавно, на вихідних, у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. Там також у засобах масової інформації досить багато звинувачень було саме до лікарів і до високої летальності. Я спілкувався з лікарями, спілкувався з пацієнтами. Повірте, 80 відсотків летальності в цій лікарні, яка має найбільше ковідних ліжок, – тисячу, понад сто реанімаційних ліжок виключно для COVID, летальність найбільша у першу добу. відсотків летальності закладів у першу добу. Це свідчить про те, що ця лікарня приймає найтяжкіших пацієнтів. Це свідчить про те, що в Україні чомусь превалюють люди, які не вірять в коронавірус, які продовжують лікуватися домашніми підручними засобами, а також самолікуванням. Потрібно звертатись до сімейного лікаря, потрібно не пропустити цей підступний момент коронавірусу штаму "Дельта", коли стає досить швидко критичний стан, і тоді вже медики безсилі. Дякую.

Пане міністре Віктор Кирилович, я знаю, що ви багато відвідуєте регіони, багато відвідуєте лікарні, куди навіть не всі керівники областей часто навідуються. Яка реальна ситуація зараз в цих лікарнях? Чи відповідає вона тій статистиці, яку вони подають до міністерства? І друге запитання на рахунок вакцинації. Ми всі знаємо, що цю хвилю пандемії... це є пандемія невакцинованих. Багато політиків на початку вакцинації виступали з такими неоднозначними заявами, нівелювали важливість цієї вакцинації, дехто відкрито виступав проти. Чи вважаєте ви, що політики повинні своїм прикладом показувати суспільству, наскільки важлива вакцинація, і закликати всіх до максимальної вакцинації в такий непростий період для нашої держави? Дякую. Дякую, пане Володимире, за запитання. Я не є міністром, який на чорне буде говорити біле, і навпаки. Я не хочу бути "кабінетним" міністром і не хочу, щоб моя команда заступників також була "кабінетними" заступниками. Щотижня ми відвідуємо регіони, щотижня ми відвідуємо заклади охорони здоров'я, і часто відвідуємо такі заклади охорони здоров'я, куди не ступала нога і обласних департаментів охорони здоров'я. І повірте, ті факти, які виявляються, є досить болючими і кричущими. Коли ми говоримо про певні статистичні дані, які повинні бути в нас, на які ми опираємося, вони потрібні нам для того, щоб приймати виважені управлінські рішення. На жаль, часто алгоритми, які розроблені Міністерством охорони здоров'я, не виконуються на місцях. І це призводить до того, що приходиться приймати управлінські рішення. Нещодавно моя поїздка до Запоріжжя щодо того, що неправильно організована робота центрів масової вакцинації, призвела до того, що за результатами поїздки я зробив подання на Запорізьку міську раду про відсторонення від роботи директора Департаменту охорони здоров'я міста Запоріжжя. Оскільки процеси при наявності вакцин, при наявності медичних працівників повинні бути забезпечені і безперешкодно надавати доступ працівникам проводити ці щеплення, і людям отримувати ці щеплення. Я хотів би сьогодні, користуючись нагодою, подякувати кожному медичному працівнику за його позицію і силу духу. І ми не забудемо жодного медика, життя якого обірвалося в боротьбі з пандемією. А сьогодні тим, хто пропагує антивакцинальні настрої, хотів би також наголосити, що це за чиюсь відмову вакцинуватися у реанімаціях розплачуються наші медики, працюючи 24/7. Дякую.

мені дуже прикро констатувати, що дуже невтішно читати публікації міжнародних видань, зокрема The New York Times, про Україну як аутсайдера в Європі по темпах вакцинації і по кількості вакцинованих, і про небажання населення вакцинуватися, і про масову підробку підробку сертифікатів вакцинації. Ви знаєте, насправді взагалі проблема цього нашого COVID і проблема відкрила набагато ширшу насправді проблему – це рівень освіти наших медиків, тому що, з однієї сторони, ви абсолютно правильно сказали, що багато медиків працюють якраз ті, які є, з ковідними хворими, працюють, в принципі, на межі теж життя і смерті своїх власних родин і так далі. А, з другої сторони, є багато медиків, зокрема сімейних лікарів, які є активними антивакцинаторами. То в мене конкретне питання, що саме ви будете, які інструменти ви будете задіювати, як ви сказали, аби переконати таких людей, зокрема медиків, щоб вони якомога більше надавали зусиль до вакцинації наших людей? І друге питання. От, дивіться, перед вами сидять народні депутати зараз без масок, без захисних масок. Скажіть, будь ласка, яких інструментів вам треба додати, щоб переконати їх вдягнути маски, бо ми в президії цього зробити, на жаль, вже не можемо? Дякую. На днях засоби масової інформації облетіли кадри лікування хворих у ковідних відділеннях, які опублікувало Міністерство охорони здоров'я. Однієї людини на цих фото вже не стало. Її життя забрала не просто епідемія коронавірусної хвороби, вона померла через пандемію безвідповідальності та байдужості. Поширення фейків та брехні про вакцинацію щодня забирають чиєсь життя. Тому я звертаюсь сьогодні до всіх, хто не вміє роз'яснити, хто не може пояснити, відправляйте, будь ласка, до кваліфікованих медичних спеціалістів, довіряйте тільки інформації з перевірених джерел: сайту Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щодо медиків, які відмовляють вакцинуватись. Якщо такі є, ми їх досить швидко виявимо, нам це дозволить зробити електронна система Міністерства охорони здоров'я. При більшому зростанні кількості рівня охоплення щепленнями у нас будуть залишатися низькі рівні щеплення саме серед тих сімейних лікарів, які, напевно, чомусь не довіряють вакцині, і ми з ними проведемо іншу розмову. Але я не хотів би, щоб ми піддавалися на фейки і пропаганду, в тому числі і в гібридній війні проти України, де підбурюються зовсім якісь абсурдні речі, які стосуються вакцинації, і ці абсурдні речі призводять до того, що в нас з'являються сумні рекорди. Дякую, Вікторе Кириловичу. Зараз ми спробуємо ще раз переконати. Шановні народні депутати, я попрошу усіх присутніх в залі вдягнути маски і утримувати їх до завершення нашого пленарного засідання. Шановні колеги, будь ласка, давайте будемо дотримуватися того законодавства, яке ми приймаємо разом з вами. А Віктор Кирилович за цим прослідкує, і я думаю, знайде інші, більш переконливі слова для народних депутатів. Дякую, Віктор Кирилович, будь ласка, займіть своє місце. Переходимо до запитань до Прем'єр-міністра та членів уряду від народних депутатів. Шановні колеги, я прошу записатися на ці запитання.

Доброго дня, шановні колеги! Шановний пане Прем'єр-міністр, в моїй рідній Одеській області люди готові виходити і перекривати важливі автомобільні сполучення через неіснуючі борги за газ, 126 тисяч домогосподарств в області передані постачальнику "останньої надії", тобто "Нафтогазу". По-перше, ціна газу в цьому випадку стає 16,5 гривень, а не обіцяні державою 7. По-друге, про таку передачу попередній постачальник повинен повідомити споживача за 10 днів, ця вимога не виконується, а ще гірше, ніким не контролюється. Доколи НКРЕКП вимагає, щоб споживач передав показники оператору газорозподільчої мережі з першого по п'яте число місяця. Якщо такі дані не надходять кінцевому поставщику, куби нараховуються безпідставно. І тепер якщо така ситуація існувала, своєчасні скарги до НКРЕКП та НАК "Нафтогазу" не допомагають... Дякую за ваше питання. Дійсно, ми знаємо про цю ситуацію в Одеській області і провели вже не одну зустріч і нараду з НКРЕКП та НАК "Нафтогазом". Проблематика зрозуміла, і газ людям постачається, буде постачатися, ціна буде відповідною, такою, як встановлено для населення. Зараз ця проблематика вирішується НКРЕКП, НАК "Нафтогазом" і за підтримки уряду України, буде вирішено, люди не будуть переплачувати за газ. Дякую.

Запитання до міністра охорони здоров'я. Ми всі розуміємо, що сьогодні у нас критично низькі запаси газу, а вугілля майже в чотири рази менше ніж є, потрібно для опалювального сезону і для забезпечення електрикою. Тобто ми розуміємо, що можуть бути відключення електроенергії, а для пацієнтів лікарень, зокрема реанімацій, це рівнозначно смерті. Як ви готуєтеся до цієї ситуації, чи закупляються, забезпечуються лікарні генераторами і як взагалі плануєте контролювати цей процес? Друге питання. Ми маємо сьогодні дефіцит медперсоналу і триває його скорочення. Сьогодні говориться багато про зарплати медикам, але в бюджеті кошти для зростання зарплат не є закладені. Що ви також плануєте робити з цим? І наостанок скажу, що рівно рік тому Зеленський обіцяв на собі випробувати випробувати нову вакцину українського виробництва, на собі особисто. Вакцини як не було, так і нема – чергова брехня Зеленського. Дякую за запитання. Міністерство охорони здоров'я тримає руку пульсі з питанням електрозабезпеченням, теплозабезпеченням кожного закладу охорони здоров'я. По вимогах, які є сьогодні і діють в нашій країні, кожен заклад охорони здоров'я має альтернативне джерело енергопостачання. Щодо підписання договорів на постачання газу це питання перебуває на контролі, і за результатами нещодавнього селектору, який був на цьому тижні, жодного закладу не повинно виникнути перебоїв з постачанням. Щодо зарплат медиків. В проекті бюджету, який прийнятий в першому читанні, закладено збільшення програми медичних гарантій майже на 35 мільярдів гривень. Це збільшення програми медичних гарантій призведе до того, що базовий рівень заробітних плат медичної сестри вже з 1 січня повинен становити 13 тисяч 500 гривень, для лікаря – 20 тисяч І ми зробимо все можливе, щоб так було, і це був тільки старт до зростання заробітних плат серед медичних працівників. Щодо української вакцини. Українська вакцина буде в Україні. Сьогодні ми кажемо, що у нас розробляються і наші новітні технології і з'являється в Україні біокластер, 18 наукових розробок вже зроблено, а також будується лінія, з якої ми очікуємо сходження першої вакцини, інактивованої вакцини, яка також буде використовуватись на території нашої Прошу передати слово моїй чарівній колезі Юлії Гришиній. ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлія Миколаївна Гришина. Дякую. У мене питання до пана Прем'єр-міністра, і воно пов'язане з функціонуванням закладів вищої освіти зараз в тих умовах, які ми маємо. Сьогодні більшість університетів опинилася в ситуації, коли вони будуть змушені або припиняти навчальний процес, або відключати опалення в корпусах, в гуртожитках, оскільки ми знаємо, що у нас університети постійно дещо недофінансовані не можуть платити за газ по 46 тисяч за кубометр. Пане міністр, навчальні заклади є юридичними особами, відповідно до закону не є про… юридичними особами відповідно до Закону "Про ринок природного газу" не відносяться до побутових споживачів. У мене до вас питання: за які кошти, посеред навчального року, вони мають покривати ці витрати, коли неможливо, ані підняти ціну за навчання і неможливо підняти ціну за проживання у гуртожитках, це просто заборона на законодавство. направили до вас звернення з цього приводу. Скажіть, будь ласка, як ми будемо виходити з цієї ситуації? 10:49:54 ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую. Отже, у відповідності до підписаного меморандуму і встановлених НАК "Нафтогазом" цін всі установи та організації, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для власних котелень отримали пропозицію ціни в 13,8. Тобто це вся бюджетна сфера практично – школи садки, лікарні, які мають свої котельні, так само, як і університети, отримують газ по ціні 13,8 без ПДВ. Тобто, в принципі, всі бюджетні установи з місцевого чи державного бюджетів будуть мати цю ціну і мають цю пропозицію. Якщо це приватний бізнес, приватні заклади, це буде ринкова ціна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Чайківському Івану Адамовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє".

Я сьогодні хочу від імені всіх депутатів-мажоритарників, які представляють Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську області, запитати вас, пане Прем'єр-міністр, дуже чітке запитання. Не буду зачіпати газу, тому що ми вже про це сьогодні говоримо, але констатуємо той факт, що електрика виросла на 100 відсотків, і це означатиме, що різко зростуть тарифи саме на наших оплатах дошкільних закладів і освітніх. У мене питання до вас. Чи правда, що Міністерство енергетики планує підняти ціни шляхом підвищення прайскепів у Бурштинському енергоострові? І це все тоді торкнеться, власне, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської

Дякую за ваше питання. в Бурштинському острові 2,5 гривні. Відповідно в цих межах коливаються ціни сьогодні в Бурштинському острові. Якщо потрібні ще якісь доповнення, прошу міністра енергетики доповнити Доброго дня! Насправді абсолютно вірно, 4 гривні для денної зони і 2 гривні для нічної. І, в принципі, в повноваженнях НКРЕКП на сьогодні нема інформації про те, що вони планують перегляд будь-яких прайскепів.

Слово надається народному депутату України Гончаренку Олексію Олексійовичу, фракція "Європейська солідарність". Я вибачаюсь. Народний депутат Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, у мене питання до міністра внутрішніх справ. Нам повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Данілов про те, що 108 помилок було зроблено в рішенні РНБО щодо кримінальних авторитетів введення санкцій. І послався, що це була помилка Міністерства внутрішніх справ. Мені хочеться почути, хто хто конкретно цю помилку зробив, чому вона не була перевірена в РНБО, і він сказав, що були 8 людей покарані, хтось звільнений, хтось ще. Я хочу почути прізвища і посади людей, чому такі помилки сталися і що це за помилки. І взагалі як таке може бути, що в рішенні Ради національної безпеки Дякую вам за запитання. Щодо технічних виправлень, які були здійснені Радою нацбезпеки і оборони, дійсно, Міністерством внутрішніх справ було проведено оцінку виконання санкцій і були виявлені технічні зміни у прізвищі, зокрема латиницею, там, де були певні букви, не відповідали тим даним, які знаходяться в паспортах паспортах закордонних, зокрема цих громадян. Десь була змінена або не відповідала дата народження, десь було вказано інше громадянство. Всього таких виправлень було зроблено 108. В жодному випадку не було виключено цих осіб, кримінальних авторитетів і частина, це мова йде про "ворів в законі". І це, власне, призведе до того, що санкції будуть діяти ще більш активно і ефективно. Зокрема, мова йде і ці помилки вже були передані до Національного банку і до банківських установ для того, щоб були заблоковані відповідні рахунки цих осіб, якщо вони у разі, відповідальності. Була проведена службова перевірка, службове розслідування і внаслідок чого було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Дякую. Шановні колеги, шановні українці, насправді мені також здалося, що ви занадто, доповідаючи про готовність нашої медичної системи, занадто багато говорили про рекордні можливості. Ви сказали, що Україна останньою зайшла в цю ковідну хвилю. Ви говорили про забезпечення всіх потреб киснем і так далі. Я хотіла би почути, насправді не залежить від того, чи депутати будуть агітувати за вакцинування, чи ні, ми могли би отримати позитивний результат. Чи аналізували ви які саме групи населення чи які саме люди за місцем проживання не вакцинувалися? Яку ви розробили програму? Мені здається, що реклами на телебаченні 30-секундної це нічого не означає. Чи збираєтесь ви впливати саме на тих людей, які нав'язали людям про шкідливість вакцинування і продовжують маніпулювати цими людьми. Насправді держава для того і… Дякую за запитання. Щоб люди знали, де вакцинуватись і чому це важливо, ми з березня розміщуємо інформаційні відеоролики на телебаченні, зовнішню рекламу, роздаємо листівки через партнерів, публікуємо статті в регіональних медіа, щодня інформуємо користувачів соціальних мереж і працюємо з пріоритетними групами на місцях. Лише на телебаченні за шість місяців тема вакцинації охопила понад 70 відсотків населення. І ми підсилюємо цей напрямок, адже тепер зможемо розмістити і за державний кошт рекламу важливості вакцинації на телеканалах. Сьогодні працює понад 3 тисячі пунктів щеплень і 400 центрів масової вакцинації. Вони є по всій країні у лікарнях, торгово-розважальних і культурних центрах та навіть у деяких відділеннях Укрпошти і залізничних вокзалах. Ми поставили в Україну понад 25 мільйонів доз різних вакцин. Усі вони безпечні, ефективні, включені до переліку ВООЗ для екстреного застосування. До кінця року ми гарантовано поставимо ще як мінімум 16 мільйонів доз. Більш того, у нас є гарантії високого рівня поставок вакцин на наступні два роки з чіткими строками поставок та по конкурентній ціні. Важливим є те, що, незважаючи на значну підтримку світу у рамках ініціативи COVAX, сьогодні Україна здатна повністю забезпечити потреби свого населення за рахунок бюджетних коштів. відсотків вакцини, спожитих або наявних в Україні, вже сьогодні закуплені за бюджетні кошти, і це при тому, що я розірвав контракти з виробниками, які не дотримувалися своїх договірних зобов'язань. Дякую за увагу.

Дякую. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Пане Прем'єр-міністр, у мене не до вас сьогодні запитання, а запитання до пана Галущенка. Ви говорили про те, що ви надасте доручення розібратися в тих містах, а це Мар'їнка, Красногорівка, Українськ, Гірник, Новогродівка, там, де у людей немає центрального опалення. Немає центрального опалення, ні газу, ні вугілля, вони всі обігріваються на розетці і у них забрали сьогодні компенсатори. А це лінія розмежування. Це перше питання. І друге питання. Ми хочемо знати, коли шахтарі сьогодні получать заробітну платню ? І ми на своєму комітеті вирішили, пане міністр енергетики, що прийдуть і нададуть плани гірничих робіт, і щоб ми могли подивитися по шахтам, що ми можемо з ними робити. Давайте прекращать цей колапс. Надайте відповідь по компенсаторам… Дякую за ваше питання. Я попрошу на першу частину по Донецькій області відповісти першого заступника міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій, по другій частині вашого питання тоді міністр енергетики. Доброго дня, шановні колеги. Власне, про ці населені пункти, які ви, пане Володимире, перелічили, ми в курсі. Спільно відпрацювали з місцевою владою, щоб все-таки люди були з теплом, зі світлом. Водночас на сьогоднішній день немає гарантій безпеки щодо проведення відповідних ремонтних робіт по газопроводу. Ми працюємо також, ми в рамках Тристоронньої контактної групи, щоб ці речі забезпечити, проте на сьогоднішній день ми не можемо піддавати ризику людей, які безпосередньо ремонтні роботи роблять. Якщо ви можете допомогти в цьому відношенні, допомогти нам отримати гарантії безпеки, ми будемо дуже вдячні. Дякую. Слово надається народному депутату України Чийгозу Ахтему Зейтуллайовичу. Дякую. Стосовно другого питання, стосовно заробітних плат по шахтарям. Наразі зараз вже Мінфін доопрацьовує, ми разом з ним, щоб швидше наблизити цей мільярд, отримати, гривень і відповідно відразу буде заплачений шахтарям. Більше того, там вже цілий ряд заходів зроблено стосовно погашення старих заборгованостей, зокрема, які виникли до цього між Центренерго і рядом державних шахт. Стосовно планів гірничих робіт, безумовно, ми готові все надати і предоставить на комітет в будь-який час.

В мене запитання до шановного Прем'єр-міністра України. Я думаю, ви не будете заперечувати, весь уряд, що кампанія інформаційна щодо необхідності широкої вакцинації провалена, і це притому що команда у вас, ви називайте себе геніями комунікацій. І в цей же час, коли уряд і профільне міністерство не зробили нічого для того, щоб вчасно зробити відповідні ролики, пропаганду необхідності широкої вакцинації, ми чуємо від журналістів, від кількох телеканалів зараз, від редакцій про тиск влади на редакції, про втручання в редакційну політику, в свободу слова. Немає жодної реакції влади на це. Ми вимагаємо зараз від Прем'єр-міністра дати свою реакцію на заяви суспільного мовника про втручання Офісу Президента і влади в їх роботу. Це перше. І друге. Прокоментуйте, будь ласка, як так, що в нас суспільне мовлення недофінансовується, в цей час ви щедро фінансуєте "паркетний" телеканал Банкової "Дом"? І, як стало відомо, виділено 39 мільйонів гривень не на пропаганду зараз вакцинації для окупованих територій, щоб приїжджали і вакцину... Я почну. Стосовно вакцинальної кампанії ви зараз бачите все на телебаченні. Урядом жодного разу не здійснювався і не здійснюється, і ми не збираємося здійснювати жодного тиску на засоби масової інформації. Стосовно фінансування суспільного. Фінансування відбувається в повному об'ємі, який передбачений державним бюджетом України, а це, нагадаю, мільярди гривень, не мільйони, а мільярди гривень. На решту частину питань прошу відповісти міністра культури та інформаційної політики. Пані Ірино, як телевізійник телевізійнику хочу вам сказати, що ви тут помилились. Охоплення реклами, яке відбувається в останній час, надзвичайно велике, практично в кожній годині рекламній ідуть соціальні ролики на всіх провідних каналах. А стосовно суспільного телебачення, дійсно, воно фінансується повним обсягом. І хоча є запитання стосовно рейтингів, тому що за такі гроші інші канали добиваються набагато більших рейтингів. І мова йде не тільки про довіру, але й все ж таки про відповідальність за витрачені кошти. Стосовно інших питань, мені здається, що коли ми говоримо про Суспільного мовника, потрібно вирішувати чесно питання. Ну, не може бути керівник Наглядової ради Суспільного мовника одночасно працівником інтернет видання. Конфлікт інтересів. Ми про це не говоримо. Дякую.

міністра охорони здоров'я Ляшка Віктора Кириловича. Пане міністр, Херсонщина, вона увійшла перша в червону зону. На сьогоднішній день вже розгорнуто мобільний госпіталь. У нас склалась дуже велика проблема з киснем. Тому що, за повідомленнями, які мені сьогодні надали з області, то кисню залишилось на 1 день. Чи планується міністерством створення якогось залишку, щоб можна було працювати не з коліс? І прошу взяти це питання на контроль, і щоб Херсонщина була забезпечена киснем. І щоб люди не постраждали від того, що буде нестача кисню. Дякую. Дякую за запитання. Так, ми, як я вже і говорив у своїй доповіді, ми контролюємо і тримаємо питання забезпечення кисню на контролі. Вчора особисто на селекторній нараді спілкувались із заступником голови обласної адміністрації паном Якименком. І чітко розуміємо, скільки куди кисню треба поставити і звідки для того, щоб не було ніякого колапсу системи по забезпеченню систем киснепостачання саме киснем. Щодо розгортання госпіталю, це рішення приймається зараз. І він буде найближчим часом направлений до Херсонської області для того, щоб збільшити кількість ліжок, на які можуть шпиталювати хворих з коронавірусною хворобою. Дякую.

Сергій Штепа, будь ласка. 11:06:52 ШТЕПА С.С. У мене питання до міністра охорони здоров'я. Пане міністре, я вам дуже вдячний за виступ, я уважно його слухав. Хочу також подякувати всім лікарям, які майже цілодобово борються за життя та здоров'я наших людей. Але у мене є питання. Дуже часто, я знаю, виникає така ситуація, що людина має певну підозру на СOVID-19 Але потім вона думає, чи потрібно їй їхати тестуватися, тому що для цього потрібно, по-перше, витратити свій час, постояти в черзі і заплатити певні гроші – 500-700 гривень, а для багатьох людей це сьогодні досить значна значна сума. І ці люди просто потім не тестуються, вони продовжують працювати, вони перебувають у суспільстві і тим самим можуть призвести до захворювання інших людей на СOVID-19. Також багато людей думає, якщо вакцина безкоштовна, а тестування платне, то це якось неправильно, і це теж, можливо, впливає на зменшення рівня вакцинування. У мене питання наступне. Чи є якісь механізми, як збільшити кількість людей, які можуть безкоштовно пройти тестування, якщо є, скажімо так, підозра на те, що в них дійсно є СOVID-19, і вони цього справді потребують? Тому що багато людей просто навіть не має коштів на те, щоб пройти це... Дякую за запитання. Сьогодні новостворені державні центри по контролю і профілактиці хвороб вже роблять 75 тисяч ПЛР-досліджень на добу і можуть робити ще більше. Сукупно з тестами на антиген показник охоплення тестуванням в Україні випереджає окремі великі країни Європи і в 5 разів вище за встановлений мінімальний європейський показник – 300 на 100 тисяч населення. Запасу тест-систем поточного і підкріпленого договорами на поставки при пікових темпах споживання гарантовано вистачить щонайменше до кінця першого кварталу 2022 року. Для поповнення запасу експрес-тестами і пробірками для відбору біологічного матеріалу уряд нещодавно виділив додаткову субвенцію регіонам у розмірі 150 мільйонів гривень. Тому сьогодні, якщо в когось при наявності симптомів вимагають кошти за проведення ПЛР-дослідження або експрес-дослідження, повідомляйте це, будь ласка, на урядову гарячу лінію і на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Таке тестування для людей, для українців сьогодні безоплатне. Уряд забезпечив тестами і коштами для закупівлі тестів, щоб всі проводили це тестування для людей з симптомами безоплатно так як і вакцинацію. Дякую. Дякую. Далі Шевченко Євген, але передає Бакумову Олександру Сергійовичу. Бакумов Олександр, 173 виборчий округ, місто Харків. У мене запитання до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Ми знаємо, що коронавірусна хвороба розповсюджується також у зв'язку з тим, що підроблюються COVID-сертифікати та ПЛР-тести і, зокрема, вони і виготовляються, і продаються, і, головне, використовуються безвідповідальними, на жаль, громадянами України, які ставлять у небезпеку все українське суспільство. Які зараз і на сьогоднішній день вживаються дії Міністерством внутрішніх справ, Національної поліції України щодо протидії такій незаконній діяльності? Дякую за відповідь. Дякую за запитання. На сьогоднішній день понад тисячу мобільних груп працюють по всій Україні для моніторингу і виявлення підробних сертифікатів, а в тому числі і їх перевірки. Сьогодні розпочато понад 800 кримінальних проваджень щодо підроблених сертифікатів вакцинації. Хочу наголосити, що відповідальність несе не тільки особа, яка підробила сертифікат, лікар або представник туристичної агенції, який був посередником, але і безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом. Можу сказати, що деякі з колишніх ваших колег також, на жаль, користуються сертифікатами. Сьогодні якраз була виявлена ситуація щодо підробного сертифікату екснародного депутата пані Надії Савченко. Такі випадки правоохоронними органами будуть фіксуватися і буде надзвичайно жорстка реакція в межах визначено кримінальним процесуальним законом. І правоохоронці, і прикордонники весь час працюють над тим і виявляють, і продовжують виявляти підробні сертифікати. На це буде однозначно жорстка реакція. Дякую. Перший вопрос міністру енергетики. Володимир Мороз вже говорив про заробітні плати шахтарям, нерозбудови наших шахт і завезення вугілля з інших держав. На складах сьогодні 600 тисяч тонн вугілля, а повинно бути 2 мільйони 800 тисяч тонн вугілля, у нас енергетична криза сьогодні в державі як ви будете її вирішувати. І друге запитання і пропозиція до міністра охорони здоров'я. Сьогодні в лікарнях не вистачає кисню, чому не зробити і не дати ліцензію на технічний жидкий кисень, який можна добувати, наприклад, на підприємстві "Азот" в Сєвєродонецьку? Далі. Нехватка сьогодні масок, грошей на засоби безпеки, на антисептики, не вистачає сьогодні грошей навіть на найменш необхідне. Далі. Сьогодні санітарка отримує 3,5-4,5 тисячі гривень, лікар отримує 10 тисяч гривень, ви сказали, що буде колись отримувати колись 20 тисяч гривень. Коли це буде? Люди сьогодні захлестуються, потом заливаються і помирають на цих роботах. Коли людина буде нормально себе відчувати? На першу частину питання прошу відповісти міністра енергетики, а на друге міністра охорони здоров'я. 11:12:55 ГАЛУЩЕНКО Г.В. Дякую за запитання. Насправді, дійсно, відбувається імпорт, і саме за рахунок імпорту вугілля ми плануємо покрити ту різницю в графіку накопичення. На сьогодні вже укладено договорів на імпорт десь близько на 4 мільйони тонн вугілля. І більше того, друге, я вже про це говорив, це стосовно того, що ми будемо піднімати максимально атомну генерацію для того, щоб енергосистема працювала надійно і спокійно, без відключень. Дякую. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, в мене буде запитання до членів Кабінету Міністрів України, а там уже хто буде вважати за потрібне, відповість, чи міністр енергетики, чи Прем'єр-міністр, щодо втрати транзитного потенціалу. Ви поки так спішно боролися з "Північним потоком – 2", ви профукали "Турецький потік". "Турецький потік", зараз Угорщина підписала довгостроковий контракт, який дозволяє їм імпортувати в обхід України природний газ, і ви це знаєте. У мене в зв'язку з цим буде запитання, що ви будете робити з іншими обхідними газопроводами, які йдуть, в тому числі і Східно-Середземноморський і так далі, це все спрямовано проти України. І газопровід "Ямал-Європа", в якому збільшені потужності. Це раз. Тому що це надходження не до бюджету, але в економіку України. Це раз. Другий момент, що стосується вже згаданої Угорщини. Як ви будете вирішувати питання з ними, тому що там як мінімум питання тієї комісії, в яку зараз ви не поїхали, є питання міжнародних дозволів на міжнародні вантажні, автомобільні перевезення, ці квоти також зменшуються. Що ви будете робити з цим питанням, як будете врегульовувати питання зовнішньої економічної ізоляції України? Дякую. Власне, я почну з кінця. Сьогодні проходить зустріч міністрів інфраструктури України і Польщі, одне з ключових питань – це дозволи на міжнародні транспортні перевезення. Так само ми працюємо з Угорщиною, Словаччиною, з іншими країнами стосовно цих речей. Як ви знаєте, була підписана була підписана Угода про "відкрите небо", і так само ми рухаємося в частині відкритості транспортних перевезень, логістики з Європейським Союзом, з європейськими країнами. Щодо транзитного потенціалу енергетичного України попрошу відповісти міністра енергетики. Дякую за запитання. Дійсно, після укладення Угоди Газпрому з угорським оператором обсяг фактичного транзиту через Україну впав з законтрактованих 109 мільйонів кубів до 85-87 на добу. Але треба враховувати при тому, що формула передбачає, що навіть якщо відбувається зменшення, все одно оплата відбувається відповідно до тієї суми, яка є в контракті. Важливо є інше, що це є дійсно все елементи, те, що ви згадали, абсолютно вірно, всі ці потоки, включаючи Nord Stream-2, це все є елементи абсолютно чітко війни гібридної Російської Федерації проти України. І тому ми, безумовно, на всіх фронтах і на всіх площадках, з усіма міжнародними партнерами працюємо разом, щоб нівелювати ті ризики і відповідно відповідно унеможливити будь-які ризики для транспортної системи. Одним з напрямків є збільшення, зараз обговорюється збільшення імпорту зі Словаччини. Дякую. Шановні народні депутати, "година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду за участь в роботі Верховної Ради України. Шановні колеги, перелік питань, що пропонується для обговорення і прийняття рішень сьогодні вам надано, тому переходимо до його розгляду. Але я хочу нагадати, що ми знаходимося в розгляді Державного бюджету, законопроект 6000, тому ми продовжуємо цей розгляд і відповідно не можемо жодним чином коригувати сьогоднішній робочий день, оскільки ми в розгляді питання. Тому хочу нагадати, що у нас робота до 12-ї. Потім з 12-ї до 12:30 перерва. З 12:30 до першої робота. Після цього з першої запити пів години і потім з 13:30 "Різне" пів години. Завершуємо о 14:00. Для чого? Тому що так передбачає Регламент, ми нічого не можемо змінити, бо ми в розгляді питання. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду бюджету далі. Поправка 1374, Павленко Юрій Олексійович, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Ми продовжуємо представляти наші поправки з тим, аби зробити даний бюджет більш спрямованим на захист людей, на можливість для них вижити вижити в непростих умовах, яких зараз перебуває країна в рамках соціально-економічної кризи. На жаль, в черговий раз ми послухали уряд і бачимо, що жодної стратегії, тактики і розуміння, як подолати кризу, у цього уряду немає. немає. Підтвердженням цього, до речі, є і даний проект Державного бюджету, де незважаючи на красиві гасла про модернізацію, інвестиції в освіту, медицину, підтримку економіки, насправді всього цього немає. Ми бачимо і зменшення фактичне видатків і на медицину, і на освіту, не бачимо жодної підтримки людей в даному проекті Державного бюджету. Тому ця поправка спрямована… Ставлю на голосування поправку 1374 народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1390. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир, Донеччина. Моя правка сьогодні…

на 12 мільйонів 712 тисяч. Тому що ми розуміємо те, що сьогодні це господарство воно практично не працює, воно перейшло до других міністерств. Кому ми надаємо ці кошти? Давайте ми подивимося куди краще направити, давайте краще ми сьогодні почистимо річку Дніпро в місті Києві. Прошу підтримати та проголосувати. Так ставлю на голосування поправку 1390 народного депутата Мороза і інших авторів. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1416. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую. Шановний Руслане Олексійовичу, я бачу, що ви теж раді нас бачити й чути. Я хотів би звернути увагу, що поправка 1416, вона є невеликою за змістом, але великою по суті. Тому що коли ми пропонуємо зменшити видатки у рядку 2708010 назва "Керівництво та управління діяльністю в зоні відчуження" майже на 7,4 мільйона гривень, ми відповідно пропонували ці кошти перерозподілити на інші видаткові показники. Це один момент. Другий момент. У вас же бюджет дефіцитний, 188 мільярдів гривень запланований дефіцит бюджет на наступний рік. Ви думаєте, що ви і надалі буде його за рахунок ОВДП покривати? На мій погляд, необхідно все-таки оптимізувати видаткову частину, в тому числі і за рахунок поправки 1416. Це раз. Друге. У вас же значні запозичення, які є у цьому бюджеті, і вони передбачають фактично співставні 45 відсоткам дохідної частини бюджету. Уявіть собі, 571 мільярд гривень ми позичаємо. А в цих умовах в нас є такі видатки на органи державної влади. На наш погляд, їх необхідно зменшувати. Ставлю на голосування поправку 1416 народного депутата Колтуновича і інших його колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1445, народний депутат Гнатенко Валерій Сергійович.

пожежі та інше. Якщо ми не будемо направляти кошти на підтримку лісового господарства, то через деякий час в нас взагалі щезнуть ліси. Тому пропонується цю поправку скерувати з напрямку підтримки керівництва та управління лісовим господарством на висадку нових лісів, які поповнять лісовий фонд і зменшать дефіцит… Ставлю поправку 1445 народного депутата Гнатенка і його колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. 11:23:48 За-49 За-49 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1864. Волошин Олег Анатолійович. Дякую, Руслане Олександровичу. Знову ж таки ми в цій частині, наша фракція пропонує цілу низку поправок, які спрямовані на перерозподіл коштів. Тобто в першій частині, як ви бачили, ми вимагали скоротити витрати на утримання державного апарату, що є абсолютним цинізмом витрачати такі колосальні кошти на всі ці статті загального управління та координації в такій-то сфері і такій-то сфері. А зараз ми пропонуємо збільшити витрати на соціально важливі програми. Зокрема, цією поправкою пропонується збільшити витрати на програму "Питна вода України". Це колосально важливе питання, яке безпосередньо пов'язане з питанням здоров'я наших громадян. Тому прошу її поставити на голосування і підтримати цю поправку. Дякую. Дякую. Шановні колеги, поправка 1467. Вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Бурміч Анатолій Петрович, 1497. Шановні колеги, я пропоную в додатку 3 до проекту Закону про бюджет додати, що зняти з керівництва та управління у сфері розвитку громад та територій, зменшити видатки на 50 мільйонів. Ми видаємо кошти тільки керівництву, тільки чиновникам. Я пропоную направити ці 56 мільйонів направити для погашення тарифної різниці, те, що пообіцяв уряд і те, що є фактично на місцях для людей ціна на газ. Направити ці 50 мільйонів безпосередньо на погашення різниці, щоб люди могли вижити в цю зиму, яка на нас насувається. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1497. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1508. Загородній Юрій Іванович, Дякую. Юрій Загородній, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, коли ми з вами почитаємо в черговий раз уважно передвиборчу програму Президента Володимира Олександровича Зеленського, вона починається словами: "Я мрію про Україну – і там далі написано – про Україну, де головною проблемою для молодої сім'ї буде де вибрати місце проживання: за містом чи квартиру у місті". Але тоді виходить у мене запитання: чому ви скорочуєте видатки на фінансування фонду державного молодіжного будівництва? Ви ж не виконуєте передвиборчу програму Володимира Олександровича Зеленського. Через те я пропоную відхилену вами мою правку разом з правкою народного депутата України Віктора Володимировича Медведчука, проти якого ви порушили незаконно кримінальні справи, поставити на голосування. Дякую. Дякую. І так, поправка 1508, вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1511. Павленко Юрій Олексійович. Шановні колеги! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Моя правка також стосується збільшення видатків на 500 мільйонів гривень по програмі "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання Це надзвичайно важлива соціально значима програма. Я тут повністю підтримую ті аргументи, які вже були наведені моїм колегою Юрієм Загороднім. Нагадаю шановним колегам, що у свій час по цій програмі, коли я, наприклад, очолював наглядову раду цього фонду, видавали більше 17 тисяч кредитів в рік. Мало того, що це залишало молодих людей в Україні, мало того, що наявність квартири давало їм можливість себе відчувати повноцінними громадянами і формувати своє успішне майбутнє, в таких сім'ях значно зростала народжуваність. Ставлю на голосування поправку 1511 народного депутата Павленка і інших колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Я коли читаю цю поправку, я все время згадую, що ми обговорювали з Віктором Володимировичем Медведчуком сьогодні, який незаконно утримується під домашньою вартою, ми говорили про те, що нам потрібно будувати сьогодні житло для молоді. І от моя правка 1520 каже про те, щоб ми збільшили статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на 5 мільярдів гривень. Ми знаємо всі сьогодні, що у мене на Донеччині, на Луганщині, в Донецьку немає зовсім житла для молоді, це раз. А по-друге, багато сьогодні багатоповерхівок було розбито війною. І молоді сьогодні немає, де жити. Я прошу підтримати і проголосувати. Ставлю на голосування поправку 1520 народного депутата Мороза і колег. Комітет пропонує відхилити цю поправку. Прошу визначатися та голосувати.

поправка 1527 стосується того, щоб в додатку 3 внести зміни щодо зменшення видатків за рядком 2759010, це "Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду". Але для чого взагалі ці поправки ми зараз розглядаємо і чому наполягаємо на голосуванні. В поправці 1467 колега Волошин уже говорив про те, що загальнодержавна цільова соціальна програма "Питна вода України", вона потребує критично цього фінансування. У нас за даними Інституту колоїдної хімії та хімії води Національної академії наук України практично в усіх містах України вода є непридатною для споживання. Більше того, за різними рейтингами і оцінками Україна взагалі є незабезпеченою водними ресурсами в розрахунку

Шановні колеги, поправка 1527 нашого колеги Колтуновича Олександра Сергійовича з його колегами. Вона комітетом відхилена. Тому ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1565, Гнатенко Валерій Сергійович. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Поправка 1565 планує такі напрямки. У додатку номер 3 до проекту закону в рядку, номер мається, спрямувати кошти, убрати з напрямку на фінансування керівництва та управління у сфері агропромислового комплексу зменшене фінансування на 31 мільйон гривень. Я пропоную ці кошти направити на підтримку села саме в підтримці малих форм власності, які сьогодні працюють на техніці, яка ще знаходиться з радянських часів. Підтримати нові форми меліорації, кооперації різних галузей в сільському господарстві. Ось на це потрібно в першу чергу виділяти кошти, а не на якісь адміністративні напрямки у сфері, управління у сфері земельних ресурсів. Тому я прошу підтримати цю правку. Ставлю на голосування поправку 1565 народного депутата Гнатенка і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. Наступна 1573. Волошин Олег Анатолійович. Ця поправка врахована частково. Але мова йде про виділення додаткових 600 мільйонів гривень на підтримку сільськогосподарських виробників, на підтримку наших фермерів. І рекомендація уряду, це фактично означає, що ці гроші, скоріш за все, з великою вірогідністю Кабінет Міністрів зробить вигляд, що не знайшов, де взяти. Хоча, якщо ця Верховна Рада вже провела цю земельну так звану реформу, проти якої ми категорично виступали, то вона зобов'язана при цьому підтримати саме наших вітчизняних сільгоспвиробників в складний період, коли відбувається перехід до створення земельного ринку. Це обов'язок нас як парламентарів. Якщо ми вже запустили цей так званий вільний ринок обігу землі. Дякую. Прошу підтримати цю поправку в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже Анатолійовичу. Дивіться, 1573 поправка, вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-48 Правка залишається врахованою частково. Наступна 1578-а. Бурміч Анатолій Петрович, будь ласка. Шановні колеги, на сьогодні почав працювати ринок землі. І слава богу, що дозволено продавати по не більше ніж 100 гектарів. 200 тисяч, не по 10 тисяч, а по 100, слава Богу. І сьогодні завдяки цьому формується новий ринок на землі і створення нових фермерських господарств. І в такому, звичайно, в такому стані їх треба підтримати. А тому я, доєднуючись до виступу свого колеги Олега Волошина, теж вважаю, що треба підтримати в цьому, поки не відкрився другий етап земельної реформи, формування міцних міцних фермерських господарств. А тому прошу виділити на цю мету 5 мільярдів 600 мільйонів гривень для того, щоб підтримати нових фермерів. Дякую. Поправка 1578 авторства народного депутата Бурміча і колег. Вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково.

чиновники – це трутні, які пишуть закони, за якими простій людині не прожити. Чому заробітна плата чиновника стала і не залежить від того, як живеться простому народу? От якби чиновники... їхня зарплата залежала від рівня життя народу, то вони більше б думали і менше писали непотрібних законів. Чому я привів ці висловлювання Отто фон Бісмарка? Тому що ви знов закладаєте величезні кошти на утримання бюрократичного апарату, при тому, що 56 відсотків пенсіонерів України мають пенсію, яка нижче реального прожиткового мінімуму в державі. У нас сьогодні в Україні 10 мільйонів 800 тисяч пенсіонерів, з них майже 6 мільйонів пенсіонерів живуть впроголодь. А ви збільшуєте видатки на бюрократичний апарат. Тому мою правку і правку Медведчука Віктора Поправка 1823. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1864. Павленко Юрій Олексійович. де ж взяти гроші на програми, пов'язані з підвищенням пенсій, підвищенням мінімального прожиткового рівня? Де взяти кошти на програму "Допомога при народженні дитини" і збільшення цих видатків, спрямованих на підтримку сім'ї? Де взяти гроші на кредити для придбання житла молодим сім'ям? Ось ми пропонуємо вже не однією поправкою через скорочення видатків на державний апарат. І ця правка стосується скорочення на 100 мільйонів - керівництво, управління у сфері рибного рибного господарства. Прошу підтримати, а ці кошти перерозподілити на ті програми, яких чекають, потребують сьогодні українські люди, потребують українські сім'ї. Ставлю на голосування поправку 1592 народного депутата Павленка з колегами, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1596, народний депутат Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина, "Опозиційна платформа – За життя". У мене на окрузі багато є військово-цивільних ОТГ, в яких зовсім немає дохідної частини бюджету. Люди не знають, де брати кошти і як виживати в цих умовах, коли сьогодні в них йде війна, коли в них сьогодні COVID і немає робочих місць, а ми не можемо найти кошти кошти для цих громад, тому що в них немає наповнення бюджету. І тому замість того, щоб давати незрозумілому керівництву управління у сфері центрової інформації, я би надав би ці кошти краще би тим громадам, які в них потребують. І тому я прошу зменшити ці видатки керівництву управління в сфері трансформації на 63, практично на 64 мільйони і передати людям, які знаходяться сьогодні на війні. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1596. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

3 проекту Закону про Державний бюджет, внесення змін до зменшення видатків на загальне керівництво і управління у сфері інфраструктури. Я вам казав, що є дефіцит бюджету, я казав, що є серйозні запозичення, але ви маєте мати на увазі, що у нас ці запозичення, вони не йдуть безслідно. Ви от в проекті бюджету вже визначаєте, що обсяг гарантованого державного і гарантованого державою боргу буде на кінець грудня уже аж більше 3,

Тобто ці цифри є неприйнятними для національної економіки. Ви набрались стільки боргів, що в доларовому еквіваленті ви вже їх збільшили з 82 майже до 92, і ця цифра постійно зростає. Тому з цієї точки зору цей бюджет є неприйнятним і ви маєте переглянути видаткову частину бюджету. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1621 народного депутата Колтуновича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Правка 1645. Багато держав в світі мріють про вихід до моря. Наша держава має два виходи і два моря, які, на жаль, не використовуються майже на 10 тому пропонується в цій правці перенаправити кошти з напрямку фінансування керівництва та управління у сферах морського та річкового транспорту і їх зменшити на 16 мільйонів, а направити на обладнання та ремонт того рухомого сплаву, який мається сьогодні в наших портах, який стоїть вже роками. І ми сьогодні фрахтуємо в інших різних державах, щоб виконувати ті завдання, які стоять перед нашою державою по пароплавству. Тому прошу підтримати цю правку в цьому напрямку. Ставлю на голосування поправку 1645 народного депутата Гнатенка з колегами. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1650. Волошин О.А. Дякую. Цією поправкою пропонується забрати, якраз вивільнити 3 мільйони гривень. От ми вчора обговорювали, що не виділили, не погодився комітет чомусь підтримати виділення 3 мільйонів гривень на ремонт унікальної обсерваторії в моєму рідному Миколаєві. А тут зате ми виділяємо 3 мільйони гривень на такий важливий напрямок, як керівництво та управління у сфері розвитку туризму. Шановні, який може бути туризм в країні, яку закривають на локдаун? країні, в якій невідомо як люди проживуть зиму, яке може управління туризмом? Знаєте, для вас спеціально писав Осип Емільович Мандельштам, сподіваюсь, що знаєте хто це: "Мы живем под собой, не чуя страны". Оце той випадок, абсолютно відірвана від реалій влада, абсолютно відірвана від реалій більшість. Знаєте, популярна тут фраза, більш проста, звичайна, народна – "схаменіться", мені не хочеться її говорити, але вийдіть на вулицю і відчуйте цю країну, вона живе зовсім не розвитком туризму. Дякую. Поправка 1661. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1733. Бурміч Шановні колеги, от послухайте, куди витрачаються народні гроші: "організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів". Вибачте, якщо інфраструктурний проект існує і затверджений, то яке організаційне ще забезпечення їм потрібне? А це потрібно якраз тим чиновникам, якраз тим хабарникам і лобістам, яким треба роздавати для того, щоб проштовхувати той чи інший інфраструктурний проект. Якщо він корисний для України, його проштовхувати не потрібно і не давати нікому ніяких хабарів, ні тим більше із бюджету виділяти на цих хабарників гроші. А тому я пропоную скоротити на 5,8 мільйона гривень їхнє утримання і направити ці кошти, де дійсно вони потрібні, на медицину або на педагогів. Дякую. Дякую. Поправка 1661. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступна 1664. Загородній Юрій Іванович. Дякую. Юрій Загородній, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, ось дивіться, що у нас виходить, сьогодні 56 відсотків пенсіонерів України мають надзвичайно низьку пенсію і не більше 3 тисяч гривень, яка нижча реально прожиткового мінімуму. Недофінансована медицина, там не хватає на медицину близько… по проекту бюджету, який ми розглядаємо, близько 100 мільярдів гривень. Зате ми в черговий раз знову виділяємо кошти на збільшення фінансування і утримання бюрократичного апарату. Ви знаєте, ще в 2014 році Віктор Володимирович Медведчук, народний депутат України, проти якого ви незаконно порушили кримінальні справи, запропонував, розробив і запропонував суспільству формулу національного успіху, яка передбачає спільну роботу влади і громадянського суспільства над підвищенням рівня життя і благополуччя кожного українця. Але цей бюджет, який ми сьогодні розглядаємо, далекий від того, щоб це був бюджет народний і вів до покращення життя українського народу. Ставлю на голосування поправку 1664 народного депутата Загороднього і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1673. Павленко Юрій Олексійович. Дякую, пане Голово. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Даною поправкою я пропоную створити нову бюджетну програму і виділити додатково 43,5 мільйона на виконання капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03, це Київ-Харків, на ділянці в Харківській області. Переконаний, треба завершувати вже ремонт на цій магістралі. І де взяти гроші та… взяти гроші – це підтримати будь-яку з попередніх десяти поправок, де ми пропонували скоротити кошти на державний апарат. Скоротити кошти на державний апарат, але завершити накінець-то будівництво дороги повноцінної Київ-Харків. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 1673 поправка відхилена комітетом. Автор наполягає на її врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-47 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1677. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Скажіть, будь ласка, яка правка – 1745? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пан спікер. У додатку 3 збільшити видатки до Державного агентства автомобільних доріг України за новою бюджетною програмою "Додаткове фінансування" для виконання капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-20 на ділянці 12 плюс 120 кілометрів, 12 плюс 620 кілометрів і виділити додатково на цей шлях 80 мільйонів 700 тисяч тисяч гривень. Тому що дорога вже пройшла в негідність і її треба відремонтувати. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1677 народного депутата Мороза і колег. Вона відхилена комітетом. Тому прошу визначатись та голосувати

За-45 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1679. Колтунович Олександр Сергійович. 11:51:57 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, Руслан Олексійович. Пропонується даною поправкою зменшити на 28,8 мільйона гривень видатки на керівництво і управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. Жодним чином не з автодору за програмами, які будуються дороги, хоча там є окремі поправки. Я хотів би звернути увагу, що в дефіцитному бюджеті у нас критично низькі соціальні параметри. Ми в доларовому еквіваленті їх порахували з того показника, який ви пропонували. Ви пропонуєте в 22-му році прожитковий мінімум на рівні 83 долари, а мінімальну пенсію 67 доларів. При цьому до 24-го року згідно Бюджетної декларації прожитковий мінімум зросте з 83, яку ви пропонуєте, до 95, а мінімальна пенсія з 67 до 77 доларів. Тобто це цифри, які, м'яко кажучи, не відображають навіть інфляційно-девальваційних коливань. Для прикладу, порівняння рівня купівельної спроможності людей з мінімальними фіксованими доходами. Прожитковий мінімум був в 13-му році 147… Поправка 1679 відхилена комітетом, водночас автор Колтунович Олександр Сергійович наполягає на її врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-36 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1757. Гнатенко Валерій Сергійович. Дякую, шановний головуючий. "Опозиційна платформа – За життя", Донецька область, Гнатенко. Поправка 1693 пропонується наступним напрямком використання: це керівництво та управління у сфері молоді та спорту зменшити на 32 мільйони гривень. Ми знаємо, що здорова нація – це нормальна здорова молодь, і минулі Олімпійські ігри показали, наскільки перспективна наша молодь. Але відсутність нормальних тренувальних баз, особливо це стосується невеличких міст, це перше, на що потрібно приділяти увагу. Стадіони, спортивні комплекси, а не фінансування адміністраторів та координаторів, які сьогодні тільки проїдають кошти. Ось на це потрібно, я впевнений, переорієнтувати наші кошти для того, щоб була перспективна молодь і перспективні напрямки, які сьогодні, на жаль, у нас випадають з нашої програми підтримки молоді та спорту. Прошу підтримати напрямок цей. Поправка 1889 народного депутата Павленка та колег. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1757. Волошин Олег Анатолійович. Знову ж таки та сама історія. Дякую, Руслан Олексійович. Та сама історія: керівництво та управління у сфері фінансів, пропонується зменшити видатки на 239 мільйонів гривень. Це абсолютно логічно, тому що у нас по всіх інших статтях комітет, який взяв чомусь на себе роль Міністерства фінансів у цьому випадку, тобто який постійно намагається зекономити нібито гроші, а насправді просто розподілити їх у той спосіб, який вигідний владі. Він відмовляється фінансувати багато соціально значимих статей і особливо в достатній мірі охорону здоров'я, але готовий виділяти такі колосальні гроші на Міністерство фінансів саме по собі. Це є неприпустимим. І знову ж таки я закликаю абсолютно відповідально поставитися. Велика криза в країні, ми не можемо собі дозволити робити вигляд, що нічого не відбувається. Дякую. Ставлю на голосування 1730 поправку авторства Волошина і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. 11:56:18 За-45 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1733. Бурміч Анатолій Петрович. Шановні колеги, я повністю підтримую те, що сказав колега Олег Волошин. Я скажу більше, у нас в країні відсутня фінансова політика. У нас вся фінансова політика полягає в тому, щоб взяти кредити, вкрасти гроші, а потім все це перекласти на плечі громадян через космічні тарифи. Оце вся фінансова політика, розумієте? І підтримувати це, годувати таких фінансистів, я вважаю це не те, що безглуздо, а злочинно, а тому, я вважаю, спочатку треба державі визначитись визначитись у своїй фінансовій політиці, а потім готувати вже під неї відповідні кадри, які заточені не тільки на те, щоб вкрасти або взяти кредити, а дійсно здійснювати таку політику, щоб ми були незалежні і суверенні. А тому я пропоную зняти з цієї Дякую. Ставлю на голосування 1731 поправку 1913 народного депутата Бурміча і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. 1736. Загородній Юрій Іванович, будь ласка. Дякую. Юрій Загородній, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Руслан Олексійович, я звертаюся в першу чергу до вас, тому що зала все одно не слухає. Ця правка надзвичайно важлива, це моя правка і правка народного депутата України Віктора Володимировича Медведчука, яка заключається в тому, що ми пропонуємо збільшити фінансування Фонду розвитку підприємництва. Ви знаєте, у своїй передвиборчій програмі Володимир Олександрович Зеленський сказав, що він... написав таке, що до його президенства в Україні чесний бізнес не можна було вести. Він як Президент України буде гарантом для кожного бізнесмена. І він казав, що в першу чергу він буде підтримувати і робити все, щоб в Україні розвивався малий і середній бізнес. Але чому ж тоді виникає запитання, гарна правка на підтримку підприємництва, вона комітетом відхиляється? Я думаю, що її треба підтримати. І я звертаюся до вас, Руслане Олексійовичу, скажіть, будь ласка, завітні слова відносно голосування цієї правки "прошу підтримати і проголосувати". Дякую. Шановний Юрій Іванович, коди змінилися, ніхто вже так не буде говорити. Тому я ставлю цю поправку на голосування. 1736 поправка Загороднього Юрія Івановича і колег, вона комітетом, на жаль, відхилена. Тому прошу голосувати.

За-46 Рішення не прийнято. І ще встигнемо одну. Павленко Юрій Олексійович, будь ласка. 1739. 11:59:48 ПАВЛЕНКО Ю.О. Дякую, пане Голово. Юрій Павленко. Але прошу передати слово завершальної поправки сьогоднішнього дня Олександру Колтуновичу. Олександр Колтунович, будь ласка, постарайтеся встигнути. 11:59:58 КОЛТУНОВИЧ О.С. Руслане Олексійовичу, дивіться, чому ми не приймаємо цей бюджет? Тому що я уже в попередньому виступі казав: ви даєте людям мінімальну пенсію 67 доларів, тоді як в 13-му була 119. Це майже вдвічі нижчий рівень купівельної спроможності. Чому ми не приймаємо цей бюджет? Тому що ті показники по субсидіям і по іншим аспектам, вони є неприйнятні. По бюджетній політиці щодо місцевого самоврядування також відсутня бюджетна децентралізація. Частка місцевих доходів як була 28 відсотків, так і залишається на тому рівні, міжбюджетні трансферти зменшені. Натомість замість того, щоб внести, змінити економічний курс, зміни бюджетну політику, ви не придумали нічого іншого крім того, щоб займатися незаконними речами. Фабрикуються кримінальні справи проти Віктора Медведчука, здійснюється незаконне переслідування, впроваджуються санкції всупереч, без рішення суду, всупереч Конституції України проти громадян України. Наша партія і далі буде наполягати на тому, щоб бюджет був народний. А наші кроки будуть іти… ГОЛОВУЮЧА. 12:01, проголосуємо вже о 12:30. Дякую, шановні колеги. Оголошується перерва на 30 хвилин.

нагадую, що вона була відхилена комітетом. Автор наполягає на її врахуванні. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1745, Мороз. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина, "Опозиційна платформа - За життя". Правка 1745, яка говорить про те, що ми должны забрати управління у сфері фінансового контролю, видатки і зменшити їх на 315 мільйонів 234 тисячі. Обґрунтую. Бачачи, як работает сьогодні моніторинг по фінансам, особливо на тій території, де я працюю, я бачу, що ніякого контролю немає. Ми збільшуємо їм видатки, надаємо мільйони, а, як кажуть в народі, выхлопа ми ніякого не бачимо від їхньої праці. І тому я прошу внести мою правку, проголосувати за неї. А ці кошти лучше віддати на прифронтові території, де люди сьогодні живуть без бюджету і не мають коштів для повноцінного життя. Дякую. Дякую. 1745 поправка народного депутата Мороза і колег. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. Поправка 1750. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, я вже частково почав в своєму попередньому виступі розказувати… розповідати, вибачаюсь, про те, що у нас які соціальні параметри неприйнятні. Але я хотів, зважаючи про те, що фактично половина Верховної Ради без малого обиралася за мажоритарними округами. Я хотів би сказати, що послухайте ці цифри, що доля власних доходів місцевих бюджетів 24,8 відсотка у зведеному бюджеті України.

Тому коли ви голосуєте за бюджет, майте на увазі, що ваша бюджетна децентралізація не працює. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1750 народного депутата Колтуновича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-36 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1757. Гнатенко Валерій Сергійович. Дякую, шановний головуючий. "Опозиційна платформа – За життя", Гнатенко, Донецька область. Поправка 1757 стосується керівництва та управління у сфері податкової політики. І пропонується зменшити ці напрямки. Чому саме, я поясню. Ми бачимо, що наша держава перетворюється в поліцейську державу. І в цьому бюджеті зростає фінансування на контролюючі органі та правоохоронні органи. І ці органи, як коршуни, напали на одного з наших лідерів – на Віктора Медведчука. І ми не бачимо в цьому сенсу взагалі, і закон є підставою для такої травлі, яка сьогодні йде відносно Віктора Медведчука. І саме цього стосується і наша правка. Ми перетворилися в поліцейську державу, яка не виконує свої прямі функції, а виконує функції якихось особливих доручень, які

За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1757. Волошин Олег Анатолійович. Шановні колеги, от подивіться, стаття витрат. Текст: "Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом". Мало того, що цей якісь бездарні канцелярі, але це просто якесь знущання. Тому в умовах, коли ось буквально щойно з'явилось, наприклад, повідомлення на сайті Київтеплоенерго про те, що вони напряму кажуть, що запаси вугілля критичні і вони попереджають всіх мешканців Києва про те, що потрібно готуватись… Ну, вони там називаються це "впровадження графіку обмеження споживання електроенергії", по суті, віялові відключення електроенергії тут, в Києві: у Верховній Раді, у ваших будинках. Я не знаю, генератори, напевно, хтось в нас і купив, але це, в принципі, не врятує при цих цінах на нафту. В цих умовах ми продовжуємо витрачати гроші на бозна що, ну, управління державним боргом, яке є саме по собі ганебним для цієї влади. Якщо ви не знаєте Мандельштама, згадайте серіал, який ви точно знаєте. Зима близко, шановні.

За-41 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1760, Бурміч. Шановні колеги, у нас в країні знищено дієвий фінансовий моніторинг і контроль. Ще в 16-му році була знищена при Міністерстві фінансів служба, ревізійна служба, де працювало 15 тисяч людей, ревізорів. На сьогоднішній день створили таку собі аудиторську палату, де працює 300. Вони не здатні провести ні ревізію, нічого. І це показує на тій же справі "Роттердам плюс", зробили все, що завгодно, а ревізії ні. Це ми бачимо по тих же сфальсифікованих справах стосовно Віктора Медведчука, де висмоктували із пальця якісь збитки, яких там зовсім не існує. Нам спочатку треба зробити реформу, треба створити дієву службу фінансового контролю, а потім потім їм виділяти кошти. А тому я пропоную цим керівникам недолугим зменшити на 50 мільйонів фінансування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1760 народного депутата Бурміча та колег, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Початок програми: "Я мрію про Україну, де бабця не буде отримувати інфаркт від рахунку за комуналку". Але ви знаєте, при теперішньому рівню пенсійного забезпечення наших громадян України старшого покоління та при цінах на газ і на тарифи за спожиті житлово-комунальні послуги бабця буде отримувати не лише інфаркт, а й інсульт. Чому я це привів? Ви в черговий раз збільшуєте кошти на отримання бюрократичного апарату, зокрема збільшуєте кошти 1 мільярд 120 мільйонів на утримання керівництва управління в сфері юстиції. Ми пропонуємо ці кошти просто забрати і перенаправити на субсидії, тому субсидії, тому що по субсидії по бюджету 2022 року скорочуються. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1765 поправку народного депутата Загороднього і колег. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1774. Павленко Юрій Олексійович. Так, шановний пане Голово, шановні колеги! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Нагадаю шановним колегам, що за даними Асоціації міст України освітня субвенція в цьому проекті недофінансована на 38 мільярдів. А це означає, що, як і в попередні роки, вчителям не піднімуть мінімальну заробітну плату, як того обіцяли, до чотирьох прожиткових мінімумів, плюс надбавки за стаж, категорії, доплати молодим вчителям, все залишиться виключно як обіцянка, яка не виконується рік у рік. Тому моя поправка спрямована на те, а де ж знайти гроші для того, щоб фінансувати освіту, підтримати сьогодні вчителя. За рахунок скорочення видатків на державний апарат. Прошу її підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1774 народного депутата Павленка та колег. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1784. Мороз МОРОЗ В.В. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина, "Опозиційна платформа - За життя". Ми весь час говоримо про те, що ми повинні збільшити видатки на утримання керівництва управління у сфери культури та інформаційної політики. Так ми бачимо цю інформаційну політику, яка кривдить нашого лідера Віктора Володимировича Медведчука, яка закриває сьогодні наші українські канали. За що ми повинні їм ці кошти надавати, для того, щоб вони на всю країну говорити неправду? І тому я пропоную керівництво управління у сфері культури та інформаційної політики зменшити видатки на 38 мільйонів 723 тисячі тисячі і передати ці кошти дітям, які знаходяться на лінії зіткнення, дітям, які сьогодні потерпають від війни і не мають коштів для того, щоб нормально жити в нашій країні, в нашій Україні. Дякую. Поправка 1784 народного депутата Мороза та колег, комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1823. Олександр Сергійович Колтунович. 12:43:00 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний Руслан Олексійович, я хотів би поправку 1823 передати для озвучення Наталії Королевській, вона також є співавтором блоку поправок. Якщо можна, їй передати слово. Дякую. Команда "Опозиційної платформи – За життя" в черговий раз намагається достукатись до здорового глузду монобільшості. Але ж, на жаль, якщо немає глузду, то і достукатись до нього дуже важко. Тому що ми бачимо, що наша монобільшість в парламенті, українська сьогодні влада повністю втратила чувство реальності. Чим ви займаєтесь? Ви займаєтесь політичним переслідуванням Віктора Медведчука, голови політради нашої партії. Ви сьогодні займаєтесь знищенням повністю свободи слова в країні. Тому що приймати такий бюджет, розглядати вже його не першу добу – це просто злочин проти народу України. Якщо ви не вмієте зробити діла, то краще пишіть заяву та йдіть з парламенту, а не треба покривати ваше безглуздя політичними репресіями та повністю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1823. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Рішення не прийнято. Наступна поправка 1847. Гнатенко Валерій Сергійович. 12:44:53 ГНАТЕНКО В.С. Дякую. Шановний головуючий, поправка 1847. Пропонується збільшити на керівництво та управління у сфері телебачення, радіомовлення на суму 9 мільйонів 602 тисячі. Взагалі незрозуміло, як це в державі, яка закриває опозиційні канали, яка взагалі закриває свободу слова і зараз розраховує, як ще закрити телеграм-канали, збільшувати ці напрямки на фінансування цього ганебного органу керівництва, яке Дякую. Прошу підтримати цю поправку.

За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1757. Волошин Олег Анатолійович. Шановні колеги, ось дивіться, знову ж таки, п'ять з гаком мільйонів на управління у сфері етнополітики та свободи совісті. Свобода є – совісті немає. От знову новини нашого городка. Тільки що заступник голови Київської міської державної адміністрації заявив, що з завтрашнього дня всі школи Києва мінімум на два тижні, тобто вони навіть не знають на скільки, йдуть на канікули. Це, до речі, стосується всіх, у кого є тут діти шкільного віку, просто громадян наших, яких тут мало хто хвилює, а вас самих. Причому незрозуміло, чи повернуться вони з цих канікул хоча б на дистанційне навчання. Кажуть, що через COVID. О'кей з COVID ситуація драматична, але ми ще й розуміємо, що немає чим опалювати просто школи. І в цих умовах ми 5 мільйонів додатково даємо на якесь там керівництво та управління свободи совісті. Ще раз кажу, свобода є – совісті немає. Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування поправку 1864. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1874. Бурміч Анатолій Петрович. Шановні колеги, фактично в Україні, і не тільки в Україні, навіть у місті Києві, не залишилося безкоштовних мистецьких закладів для того, щоб діти могли навчатися або музичному, або іншому мистецтву. Але тим не менше, керівництво є і керівництво добре фінансується. Мабуть, за ці розвали, за те, що вони просто хочуть отримувати кошти, а всі повинні платити за це все зі своєї маленької кишені. Потому я пропоную на цих керівників зменшити на 6 мільйонів гривень виділені кошти та направити ці кошти дійсно у дитячі школи для безкоштовного отримання або музичної, або іншої освіти. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1874. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1870, Загородній Юрій Іванович, будь ласка. Дякую. Юрій Загородній, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Це чергова правка, спільна правка народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича, права якого обмежені з порушенням Конституції України, коли керівництво держави ініціювало проти нього порушення кримінальних справ, і народного депутата України Загороднього Юрія Івановича. Ми цією правкою пропонуємо просте, що кошти, які передбачені на утримання керівництва і управління в сфері кінематографії, перенаправити на звичайних режисерів, на підтримку кінематографа для того, щоб дійсно в Україні вироблялися справжні українські художні фільми. Це надзвичайно важливо, і тому я прошу цю нашу правку спільно з Віктором Володимировичем Медведчуком поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1870 народного депутата Загороднього разом з колегами. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1889. Павленко Юрій Олексійович. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Цей бюджет ми можемо також назвати і бюджетом недофінансування місцевого самоврядування. Нагадаю, що три четвертих місцевих бюджети як були, так і залишаються дотаційними відповідно до цього проекту Державного бюджету. В 22-му році відповідно до пропозицій уряду базову дотацію із держбюджету будуть отримувати 1 тисяча 89 місцевих бюджетів із 1 тисячі 462. При цьому рівень дотаційності не значно, але зростає порівняно з 20-м роком. Доля власних надходжень місцевих бюджетів в зведеному бюджеті залишається надзвичайно низькою, і в 22-му році уряд і пропонує на рівні 24,8 Нагадаю, що в 13-му році до всіх цих так званих реформ по децентралізації вона складала 23,8. Тобто це говорить про повний провал політики децентралізації…

Шановні колеги, ви тут гроші виділяєте на охорону культурної спадщини, але ми всі дуже добре розуміємо, що коли будується країна, де немає сьогодні майже демократії, де немає сьогодні свободи слова, де є політичні переслідування та політичні репресії, і ми це бачимо як ніяка інша політична команда, коли лідера нашої політради партії Віктора Медведчука незаконно утримують під домашнім арештом, позбавляючи його права займатися повністю політичною діяльністю, то говорити сьогодні про те, щоб фінансувати культурну спадщину, це як жарт, коли ви сьогодні примушуєте людей жити на пенсію 2 тисячі гривень, позбавляючи їх субсидій. Тому ми вимагаємо ретельно переглянути цей бюджет. Створити бюджет сьогодні, який буде спрямований на підтримку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1891 народної депутатки Королевської і колег. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-43 Рішення не прийнято. 1942, Колтунович. проекту Закону про Державний бюджет на 2022 рік. Зокрема у рядку 6321010, який стосується забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України, ми пропонуємо зменшити видатки НАБУ на 353,5 мільйона Я думаю, ні для кого не секрет, що ті антикорупційні органи, які були створені, вони себе повністю дискредитували. Ті антикорупційні органи, які мали на меті повернення коштів, вкрадених колись з національної економіки, вони на сьогоднішній день займаються політичним рейдерством, політичним переслідуванням і незаконними переслідуваннями в тому числі щодо членів нашої партії,

розумною нормою і потребує вашої підтримки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1942 поправку народного депутата Колтуновича разом з колегами. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1944. Будь ласка, Гнатенко.

Може, тут дуже смішно в залі? Тут наші депутати вже аплодують, сміються, їм вже добре, тому що їх взагалі не цікавить, про що йде мова. А мова йде про бюджет. І зараз ми розглядаємо поправку, якою ви пропонуєте збільшити фінансування наших так званих органів по боротьбі з корупцією. Але ж ми всі добре знаємо, чим більше грошей ви виділяєте на боротьбу з корупцією, тим більше корупції в нашій країні. Тому наша команда пропонує сьогодні боротьбу з корупцією почати з перевиборів в нашій країні, переобрати цей корупційний парламент, цей корупційний уряд, переобрати ту владу, яка розпочала політичне переслідування сьогодні в країні і поставила це метою своєї діяльності, переслідування Медведчука… Ставлю на голосування поправку 1944. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1757. Волошин Олег Анатолійович. Руслан Олексійович, от я якраз до вас як до розумної людини, в якої, очевидно, я сподіваюся, є совість. Що оце відбувається? Це просто якийсь пир під час чуми. Бігають з букетами, вартість яких, під камери, під фотоапарати, на виду всієї країни, вартість яких вища ніж зарплата у санітарки сьогодні в лікарні. Ви майте совість, відвезіть їх на цвинтар, де сьогодні черга з катафалків стоїть, за повідомленням вашого ж колеги. колеги. Взагалі совість вже втратили. І куди органи по боротьбі з корупцією дивляться? Постійно свято тут, букети вони тягають, коли люди вже не знають, на що їсти, на що сплачувати комунальні послуги, у них тут свято "зелененьке", тому що вчора невідомо хто були, а сьогодні дорвались до великих грошей. Пропоную цією правкою скоротити витрати на 3 мільярди 222 мільйони на податкову службу – службу, яку дуже любить наш народ, м'яко кажучи, і направити якраз ці гроші, перенаправити по інших статтях, по яких є пропозиції від мене і інших колег, на дійсно боротьбу з COVID. Тоді нам дійсно можна буде тоді і квіти, і свята влаштовувати, а не... ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже Анатолійовичу, дивіться, в тому списку, що ви мені далі, йде збій номерів. Поправку 1757 ми вже проголосували і ми її відхилили. Тому є така пропозиція: все-таки йти по тій нумерації, яка є, і зараз проголосувати за поправку 1953, і далі йти по тому списку. А ми тоді наведемо порядок в… Яку? 1903. Зараз я подивлюся, може, ми її теж проголосували. 1903. Зараз, одну секундочку. 1903. Так, давайте я тоді зараз поставлю на голосування 1903. Шановні колеги, прошу визначатись та голосувати. Вона відхилена комітетом.

За-43 Рішення не прийнято. Поправка відхилена. Наступна 1913, я правильно розумію, підем там. 1913, Бурміч. Будь ласка. Шановні колеги, 1758 ми теж голосували. Тому давайте, будь ласка, якось наведемо порядок в нумерації і будемо йти по тих поправках, тому що два рази вже ставити – це вже, вибачте, трішки перебір. Будь ласка, 1913, Бурміч Анатолій Петрович. У нас тут все ходы записаны, честно. 12:59:48 БУРМІЧ А.П. Шановні колеги, на сьогоднішній день ми знаємо, яка ситуація складається у сфері ядерного регулювання, половина блоків стоїть, ми платимо за ці розкрадання, які здійснюються в ядерній енергетиці саме в тому, що треба було направляти кошти на те, щоб вчасно робити ремонти, їх… ви їх розікрали. А ми сьогодні бачимо, що половина ядерних реакторів стоять. Тому такі ціні. І ви виділяєте цим злодіям, яких потрібно саджати у тюрми, ще якесь фінансове утримання? Їх треба… розслідування по ним проводити. Не по опозиції, не по Віктору Медведчуку, а по цих керівниках. А тому я вважаю, що на 23 мільйони, їх треба зрізати і направити ці кошти на боротьбу з COVID. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1913 народного депутата Бурміча і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. (Шум у залі) Ми ще встигнемо. 13:00, встигаємо.

колеги, у нас є багато голосувань. Ви дуже багато наплодили депутатських запитів до Президента України. Отже, протягом пленарного тижня внесено 98 депутатських запитів. З них: до Президента України

до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування та форм власності – 15. З минулих пленарних тижнів у нас неоголошеними залишились 107 депутатських запитів, в тому числі до Президента України 13 депутатських запитів. Всього для оголошення внесено 205 депутатських запитів. Отже, шановні народні депутати, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Анатолія Бурміча до Президента України щодо нагородження державною нагородою України Усика Олександра Олександровича. Прошу голосувати.

Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попереднього підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. Не впливайте на голосування, всі свідомі, знають, як голосувати. 13:03:16 За-233 Рішення прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Володимира Ар'єва до Президента України щодо відсутності в декларації Президента України Володимира Зеленського інформації про належні йому частки в офшорних компаніях. Прошу голосувати.

За-59 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка, покажіть. Просять народні депутати. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Дениса Германа до Президента України щодо електричних тарифів для населення. Прошу голосувати.

За-212 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. За-219 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Дмитра Лубінця до Президента України щодо недопущення подальшого зростання тарифів на комунальні послуги. Будь ласка, голосуємо.

За-214 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.

За-219 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Лариси Білозір до Президента України щодо присвоєння звання Герой України генеральному директору державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України", члену-кореспонденту НАМН України, доктору медичних наук, професору Тодурову Борису Михайловичу. Будь ласка, голосуємо.

За-248 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. будь ласка, голосуємо. За-255 Рішення прийнято. Вітаю Ларису Білозір. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Сергія Власенка до Президента України щодо організації і проведення конкурсу із обрання суддів до Європейського суду з прав людини від України з дотриманням вимог Європейської конвенції з прав людини та рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи. Будь ласка, голосуємо. Важливий запит. 13:07:39 За-173 За-173 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

Рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Соломії Бобровської до Президента України стосовно впровадження спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) до громадянина

За-122 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Ігоря Васильєва до Президента України щодо звільнення директора Державного підприємства "Гарантований покупець" Петриковця К.Я. через нанесення збитків підприємству внаслідок реалізації електроенергії за зниженою ціною. Будь ласка, голосуємо.

За-145 Рішення не прийнято. Так, шановні колеги, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Максима Зуєва до Президента України щодо присвоєння статусу національного Новгород-Сіверському історико-культурному музею-заповіднику "Слово о полку Ігоревім". Будь ласка, голосуємо. За-271 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-280 Рішення прийнято. Наступний депутатський запит ставиться на відкрите поіменне голосування, підтримка запиту Володимира В'ятровича до Президента України щодо присвоєння (посмертно) звання Герой України врученням ордену "Золота Зірка" наймолодшому учаснику антитерористичної операції, добровольцю, учаснику Революції Гідності, Тороповському Георгію Валерійовичу. Будь ласка, голосуємо.

За-256 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

Дякую, шановні колеги. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України про тимчасове перенесення Офісу Президента України на Банковій в офшорну юрисдикцію на час займання посади Президента України Володимиром Зеленським. Будь ласка, голосуємо. За-37 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. Дякую. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України про позбавлення українського громадянства голову президентської фракції Давида Арахамію за зневагу до українців, який стверджує, що кожен українець має корупцію в ДНК. Будь ласка, голосуємо.

За-21 Рішення прийнято. Не прийнято, вибачте. Давид Георгійович, нічого особистого. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Королевської, Солода та інших. Всього 4 депутатів) до Президента України щодо виконання рішень Конституційного Суду України, якими поновлено порушені права громадян у сфері соціального захисту населення. Будь ласка, голосуємо. За-90 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Владлена Неклюдова до Президента України щодо введення санкцій проти підприємств Кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету держави-агресора – Російської Федерації. Чим вам "Рошен" не вгодив? Голосуємо, шановні колеги. За-153 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-163 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка, покажіть. Дякую. Шановні колеги, хвилинку ще увагу. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олексія Гончаренка до Президента України про присвоєння Президентом України народному депутату України Леросу Гео Багратовичу почесного звання "Заслужений винахідник України" як особі, яка має заслуги у розвитку винахідництва в сфері використання інструменту депутатського запиту у Верховній Раді України.

За-64 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олексія Гончаренка до Президента України про присвоєння Президентом України громадянам Білорусі та Російської Федерації Лукашенку Олександру Григоровичу та Путіну Володимиру Володимировичу почесних звань "Заслужений енергетик України" за значні успіхи у реалізації планів у відновленні імпорту в Україну електроенергії з Білорусі та Росії. Ну це такі п'ятничні наші запити. Прошу голосувати.

народні депутати. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України щодо прохання дозволити "слугам", без відома господаря на Банковій, ходити на ефіри українських телеканалів. Будь ласка, голосуємо. За-31 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Піпи, Потураєва та інших. Всього 15 депутатів) до Президента України щодо присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордену "Золота Зірка" за здійснення героїчного вчинку Симчичу Мирославу Васильовичу. Будь ласка, голосуємо. За-232 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-238 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Шановні колеги, це всі депутатські запити до Президента. Далі в нас ідуть для зачитування запити і потім в нас ще є "Різне", пам’ятаємо, у нас сьогодні повна процедура. Якщо можна, з повагою до головуючої, тихо покидати зал, хто не залишається на питання "Різне". Отже, запити народних депутатів. Олега Мейдича до Міністра освіти і науки України стосовно необхідності розгляду питання щодо порушення законодавства при проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу середньої освіти Тетіївського ліцею №2 Тетіївської міської ради. Олега Мейдича до Тетіївського міського голови щодо ненадання вичерпної інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу середньої освіти Тетіївського ліцею №2 Тетіївської міської ради. Олександра Сухова до Рубіжанського міського голови Луганської області, голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо надання інформації стосовно реконструкції Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 Рубіжанської міської ради та строків виправлення недоліків. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Національної поліції України щодо захисту конституційного права та недоторканість житла. Олександра Ткаченка до Офісу Генерального прокурора стосовно надання інформації про вжиті заходи прокурорського реагування. Олександра Ткаченка до Державної аудиторської служби України щодо надання інформації про результати державного фінансового контролю. Олександра Ткаченка до Державного агентства меліорації та рибного господарства України, Державної аудиторської служби України, Державного агентства водних ресурсів України щодо забезпечення доступу до публічної інформації. Олександра Пономарьова до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення початку та сталого проходження опалювального сезону у місті Бердянськ Запорізької області. Олега Кулініча до Прем'єр-міністра України щодо прискорення процедури розгляду проекту Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам. Олега Кулініча до міністра охорони здоров'я України щодо проведених інформаційно-просвітницьких заходів для посадових осіб центральних та місцевих органів влади стосовно необхідності вакцинації. Олега Кулініча до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо офіційного роз'яснення порядку нарахування плати за постачання спожитого газу згідно показників лічильника та можливості врегулювання механізму врегулювання механізму проведення тристоронньої звірки з метою зняття заборгованості. Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення фінансування в повному об'ємі психоневрологічних інтернатів. Михайла Бондаря до міністра оборони України щодо надання роз'яснень про процедуру проходження військово-лікарської комісії кандидатам на військову службу за контрактом з-поміж військовозобов'язаних 35-річного віку і старше. для державної реєстрації земельних ділянок. Групи народних депутатів (Геращенко, Федини та інших) до Прем'єр-міністра України щодо негайного врегулювання проблемних питань проходження військової служби в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Групи народних депутатів (Геращенко, Федини та інших) до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора щодо надання правової оцінки за фактами перешкоджання журналістській діяльності журналістам програми "Схеми: корупція в деталях". Групи народних депутатів (Павленка, Саврасова та інших) до Керівника Офісу Президента України щодо обставин перетину державного кордону України громадянином України, головою Офісу Національної ради реформ і Офісу простих рішень та результатів М. Саакашвілі. Групи народних депутатів (Геращенко, Павленка та інших) до міністра внутрішніх справ України, голови Державної прикордонної служби України, Голови Служби безпеки України про надання інформації щодо обставин перетину державного кордону України громадянином України, головою Офісу Національної ради реформ і Офісу простих рішень та результатів Саакашвілі. Групи народних депутатів (Геращенко, Павленка та інших) до Прем'єр-міністра України, Голови Наглядової ради Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" щодо невідповідності голови правління Акціонерного товариства "Укрексімбанк" Мецгера Євгена Володимировича займаній посаді. Сергія Штепи до виконувача обов'язків Запорізького міського голови щодо необхідності виділення коштів з міського бюджету на проведення капітальних ремонтів доріг по вулицях Мирна, Богуна, Раєвського в Шевченківському районі міста Запоріжжя. Дмитра Лубінця до міністра інфраструктури України щодо ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Павлівка – Петрівка – /Н-20/. Михайла Бондаря до міністра енергетики України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови правління Акціонерного товариства "Львівгаз" щодо недобросовісних дій працівників Бродівського УЕГГ у УЕГГ у Львівській області внаслідок заміни газового лічильника. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора щодо неналежного розслідування злочинних дій, вчинених працівниками поліції відділення номер 1 (місто Вишневе) Бучанського районного управління поліції ГУНП Київській області по відношенню до громадянина Азербайджану. Олексія Жмеренецького до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань щодо зволікання із розслідуванням фактів можливих протиправних дій працівників поліції відділення номер 1 (місто Вишневе) Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області по відношенню до громадянина Азербайджану. Олексія Жмеренецького до міністра внутрішніх справ України щодо результатів службового розслідування за фактом можливих протиправних дій працівників поліції відділення номер 1 (місто Вишневе) Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області по відношенню до громадянина Азербайджану. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора щодо тривалого досудового слідства у кримінальному провадженні. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора щодо завдання шкоди діловій репутації юридичній особі. Олексія Жмеренецького до керівника Київської міської прокуратури щодо бездіяльності Святошинської окружної прокуратури міста Києва, Управління патрульної поліції міста Києва та Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві. Ірини Констанкевич до начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області щодо встановлення світлофору в селищі міського типу Маневичі Волинської області. Ірини Констанкевич до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України щодо виділення коштів для Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" Волинської області. Олексія Устенка до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора щодо ймовірної змови між представниками правоохоронних органів Золотоніського району та колишнім головою Лукашівської сільської ради Коршуновим М.В. з метою уникнення останнім відповідальності за можливі корупційні діяння. Олексія Устенка до Голови Антимонопольного комітету України щодо підозри корупційної змови між посадовими особами Лукашівської сільської ради та переможцями торгів під час проведення публічних закупівель у період з квітня 18-го по жовтень 20-го, що завдало державному та міському бюджетам збитків. Олексія Устенка до Генерального прокурора щодо протиправних дій службових осіб Полтавської обласної прокуратури. Антона Яценка до Державної служби України з питань праці щодо здійснення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про працю в частині виплати заробітної плати ДП ДАК "Хліб України" "Потаське хлібоприймальне підприємство". Юлії Овчинникової до Голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо дій правоохоронних органів у ситуації загибелі зубрів. Оксани Савчук до Прем'єр-міністра України щодо відновлення понижуючого коефіцієнту ціни на природний газ для релігійних організацій. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності усунення бюрократичних колізій в контексті синхронізації електронних лікарняних громадян з базами даних окремих державних установ. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо проблеми недоотримання місцевими бюджетами надходжень від акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Ігоря Гузя до міністра охорони здоров'я України, голови Волинської обласної державної адміністрації щодо необхідності включення КНП "Нововолинська центральна міська лікарня" до переліку закладів Волинської області, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19. Романа Лозинського до голови Запорізької обласної ради, голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо збереження госпіталю для ветеранів АТО/ООС. Тараса Батенка до міністра фінансів України щодо актуалізації інформації про чисельність наявного населення при плануванні трансфертів до місцевих бюджетів. Тараса Батенка до голови Львівської обласної державної адміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо влаштування дорожнього полотна через селище Поморяни Львівської області. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо сприяння у фінансуванні проекту "Капітальний ремонт харчоблоку Ярмолинецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вулиці Пушкіна, 6 в селищі міського типу Ярмолинці". Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України стосовно прискорення впровадження тимчасового порядку реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками. Віктора М'ялика до Прем'єр-міністра України щодо відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міст-супутників АЕС. Олексія Мовчана до міністра внутрішніх справ України щодо надання інформації про хід та стан досудового розслідування. Євгенія Брагара до Прем'єр-міністра України щодо надання закладам культури, медицини, освіти, соціального обслуговування громадян можливості, виключно період завищених цін на ринку газу, проводити підписання прямих угод, без проведення закупівлі на майданчику ProZorro, природного газу за цінами побутових споживачів з урахуванням його транспортування. Сергія Мандзія до голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, міністра освіти і науки України щодо врахування зауважень ВГО "Українська Асоціація Маркетингу" до проекту Міністерства освіти і науки України "Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році" з організації вступного випробування для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 07 "Управління та адміністрування". Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо роботи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Валерія Колюха до Генерального прокурора, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно проведення перевірки першого заступника прокурора Черкаської області Сидора Остапа Ігоровича щодо неналежного виконання ним своїх службових обов'язків, перевірки його декларації та подвійного прийняття присяги як прокурора та адвоката. Олексія Мовчана до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо недопущення закупівлі імпортних поїздів за бюджетні кошти без організації локалізації виробництва в Україні. Анастасії Ляшенко до Прем'єр-міністра України щодо недопущення припинення пасажирських перевезень у межах Лубенської територіальної громади Полтавської області та недопущення значного зростання цін на пальне. Анастасії Ляшенко до Голови Антимонопольного комітету України щодо необхідності врегулювання ситуації, яка склалась на ринку пального, та недопущення значного зростання цін на пальне. Групи народних депутатів (Копитіна, Рєпіної та інших. Всього 10 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо перевірки фактів неефективного управління Державним підприємством "Антонов". Ігоря Кривошеєва до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації за результатами розгляду звернення Київського міського голови Володимира Кличка з пропозицією створення на території Чорнобильської зони відчуження багатофункціонального сміттєвого комплексу. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення стабільної діяльності Муніципального закладу вищої освіти "Київської Академії мистецтв". Михайла Цимбалюка до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо ефективності сплати за газ двома платіжками. Геннадія Вацака до Міністерства охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України щодо організації протиракової боротьби в Україні, вжиття невідкладних заходів з профілактики та ранньої діагностики найбільш розповсюджених видів злоякісних новоутворень, а також фінансування лікування онкохворих дітей та дорослих життєво необхідними лікарськими засобами на 100 відсотків О.К. Вони не всі, але ті, що ми встигли прочитати за пів години. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Костівна. 30 хвилин пройшло. І зараз, шановні колеги, переходимо до виступів з різних питань. Прошу колег записатися на виступи, будь ласка.

Слово надається народному депутату Костюку Дмитру Сергійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу", будь ласка. Шановні народні депутати, колеги! Про це за епідемією коронавірусу, за війною ми мало спілкуємось, про цю проблему, але насправді зараз Україна опинилася на межі справжньої екологічної катастрофи. І це мається на увазі майже про всі області України. Питання з тим, щоб у наших громадян була якісна питна вода, як ви знаєте, зараз значно зростає кількість онкозахворювань, інших хвороб, пов'язаних з тим, що у людей просто немає нормальної питної води. Що було зроблено за попередні роки цією владою, Верховною Радою України, Кабміном, Президентом? Кожного разу ухвалювалися якісь певні програми, не підтверджені фінансуванням. Насправді відповідальність за те, що відбувалося в містах і селах, відправлялася на органи місцевого самоврядування. Таким чином, очисні споруди, які є в річках, з яких береться вода для постачання в населені пункти, всі ці очисні споруди вони переведені на баланси місцевих органів влади. Тобто на сільську раду коли переводять очисні споруди, зрозуміло, що та сільська рада, яка не має зовсім бюджету розвитку, вона не може фінансувати не те, що ремонти очисних споруд, вона не може навіть розробити проектну документації, тому що просто банально не має коштів на це. Так само в містах, щоб не казати про всю Україну, буду наводити прилади свого округу – Новоград-Волинський. В місті величезні проблеми з тим, що водопровідна мережа, яка була збудована в 70-80-х роках, величезні ресурси витрачаються, вода просто не доходить в домівки громадян, 60 відсотків води просто втрачається по дорозі. Що відбувається? Перекладаючи відповідальність на органи місцевого самоврядування, центральна влада таким чином кидала їх на призволяще. Сільські ради, де немає грошей, нічого не робили з очисними спорудами. Там, де кошти є, чомусь влада, що у Новоград-Волинському, що в Пулинах, в інших населених пунктах мого округу, перекладали відповідальність на людей, фактично просто збільшуючи кожного року, і продовжують це зараз робити, збільшуючи платіжки, при цьому зовсім не оновлюючи систему водопостачання. Таким чином, вона застарівша, дірява, і фактично гроші просто йдуть в нікуди. І сплачують за це все громадяни України. А державні програми, які існували, наприклад, до недавнього часу була програма "Питна вода" з десятого по десяті роки, існувала, діяла фактично лише три роки. Три роки було фінансування і виконали лише на 13 Таким чином, величезна діра і величезна проблема у нас є з питною водою по всій Україні. Тому важливо, що в нас в держбюджеті на це рік запропоновано мільярд гривень на програму "Питна вода" на наступні чотири роки. Я сподіваюся, що ми проголосуємо за цей бюджет, і громади отримають кошти з держбюджету на ремонти очисних споруд, на оновлення мереж водопостачання в містах і селищах. Дякую. Дякую. Далі Світлична, вона передає слово Бакумову Олександру Сергійовичу. Будь ласка. 13:34:41 БАКУМОВ О.С. Шановна президія, шановні народні депутати, шановний український народе! На наступному тижні, в неділю, Харків обиратиме собі нового очільника міста. І я хотів би з цієї високої трибуни закликати всі органи правопорядку до того, щоб законність в місті Харкові була дотримана. Звернутися до всіх членів виборчих комісій різного рівня для того, щоб вони забезпечили загальне виборче право, вільне волевиявлення, рівне виборче право і забезпечили таємність голосування, щоб воля жителів міста Харкова, воля територіальної громади міста Харкова були втілені а наше життя. Надзвичайно важливі дні, важливий момент в місті Харкові, ми сподіваємось, що Харків врешті-решт отримає свого нового очільника. Я також хотів би звернутися до всіх виборців, які прийдуть на виборчі дільниці в місті Харкові. Будь ласка, приходьте, голосуйте, дотримуйтесь всіх санітарних норм, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я України, не ігноруйте вибори, давайте виберемо нового очільника міста. Дякую всім за увагу.

Вже декілька днів ми розглядаємо поправки до Державного бюджету на 2022 рік, "Європейська солідарність" по всіх галузях надала свої пропозиції. На жаль, тут в стінах парламенту ці пропозиції не підтримуються, хоча ми подавали всі ці правки заздалегідь під час формування ще цього бюджету. я скажу, як депутат-мажоритарник подавав цифри по медицині у світі, по області скільки треба коштів закласти в цьому бюджеті по своїх об'єднаних територіальних громадах. Коли запропонували до розгляду цей бюджет, я зв'язався з очільниками об'єднаних територіальних громад, озвучив їм цифри, і вони відразу надали листи, тому що в багатьох територіальних громадах освітня субвенція не співпадала з формулою, по якій розподіляється ця субвенція, де на мільйон, де на півтора, де на 2 мільйони. І я відповідно подаючи ці поправки, надіявся, що бюджетний комітет їх врахує, або тут в стінах вже парламенту ці поправки будуть підтримані. На жаль, біля кожної поправки стоїть коротке формулювання, що враховано частково, доручено уряду врегулювати. це дійсно, як говорили колеги, фактично тихенько, як то кажуть, послали на три букви, і тільки й всього. Так само по вугільній галузі, ще до формування бюджету на 2022 рік мною особисто були подані цифри, які разом з профспілками були проаналізовані. І чітко було сформовано, які цифри по кожній по кожній категорії треба закласти в бюджет 2022 року, щоб нормально реалізувати програму і модернізації вугледобувних підприємств і закласти різницю в різниці собівартості вугільної продукції, тобто на заробітну платню шахтарям. ці цифри не були враховані ні в тілі закону і не підтримані в тому числі поправками, які я давав вже до бюджету, який пройшов слухання або так зване перше читання. На жаль, цього підтримано не було. враховуючи це, я звернувся… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж не можу, за рахунок інших. Зараз Железняк, він передає слово Савчук. Якщо до вас дійде, то ви ще раз отримаєте. Будь ласка, народна депутатка Савчук.

Я сьогодні декілька слів хочу сказати для всіх тих, хто сьогодні дивиться телевізор, і всіх народних депутатів, які розуміють важливість сьогоднішньої дискусії в парламенті, коли кожен депутат висловлює свою стурбованість. Питання номер один, яке досі ще не вирішено в нашій країні, це не тільки різке захворювання на коронавірус, велика кількість хворих. Це друге питання, яке б, здавалося, мало бути саме по собі вирішене, це включення тепла в наші домівки, в дитячі садочки, у лікарні і у всі решта соціальних закладів. Ви знаєте, я хочу сказати на прикладі того, що зараз реально відбувається не тільки у Івано-Франківську, а по всій Україні. Є два варіанти ситуації, яка є. Є теплокомуненерго, які напряму від НАК "Нафтогаз" отримали це тепло і отримали газ. І сьогодні ті місця, які вони обслуговують, і заклади освіти, культури, домівки, вони можуть подати туди тепло, і це тепло наразі вимірюється в 16 гривень і вище по меморандуму. Але є заклади, які на сьогодні мають укласти прямі угоди з НАК "Нафтогаз", і ці прямі угоди досі не укладені. А це означає, що заклади такі, як дитячі садки, школи, будинки тепла не мають. Чи будуть вони мати його в понеділок? Швидше за все, не будуть. Чи будуть вони мати його за десять днів? Напевно таки не будуть. І мене це питання лякає, тому що воно не є пріоритетним, на мою думку, для уряду. Чому не пріоритетним? Тому що ця постанова, яка сьогодні діє, за якою повинні укладатися угоди і передаватися передавальні акти від старого постачальника до нового, є настільки ускладненою, що більшість не можуть укласти прямі угоди з НАК "Нафтогазом". І система є непрозорою. Що би мав робити сьогодні уряд, в тому числі аргументуючи нам, що що вони готові до опалювального сезону? Він би мав спростити цю постанову, зробити все можливе для того, щоб напряму чи медичний заклад, чи лікарня, чи пологовий будинок, чи садок міг укласти угоду. Бо сьогодні вже крім високих тарифів стоїть питання, що навіть не можуть це тепло підключити. І багато громад, особливо нових, які створилися, сьогодні є заручниками ситуації. Я би хотіла звернутися сьогодні до вас, Прем'єр-міністр, я вас прошу давайте ефективно виконувати кожен свою роботу. Не спускайте на місця те, чого не можуть місцеві громади виконати. Зробіть ефективну роботу самі, зробіть процедуру швидкою, оперативною, а ми зі свого боку будемо тут говорити про те, що, можливо, дехто, хто сьогодні сидить на своїх кріслах, хоча б інколи думали про громаду. Тому що садки і освітянські заклади заслуговують на тепло. Дякую. Микиша Дмитро, 181 виборчий округ, Харківська область, міжфракційне депутатське об'єднання "Слобожанщина". Онкологічні захворювання – це чума нашого часу. На жаль, в Україні статистика нових захворювань та смертності від онкологічних захворювань – друге одразу після серцево-судинних захворювань. Президент України Володимир Олександрович Зеленський знає про цю проблему і, будучи в Харківській області, обіцяв, що Харківський обласний онкологічний центр буде побудований. Ми, народні депутати України від Харківщини в першу чергу, також переймаємося цим питанням, подали відповідну правку до Державного бюджету України на 2022 рік, де закладаємо 500 мільйонів гривень. А ось дуже велике питання у мене до Харківської обласної ради. Нещодавно на своєму засіданні вони не подовжили контракт головного лікаря Скорого Дениса. Це та людина, яка опікується саме цим онкологічним центром. Це та людина, яка просуває, лобіює, щоб він був побудований. Це та людина, яка створила, запросила і зараз зі своєю новою молодою командою допомагає десяткам, сотням людей жити як можна довше. Це та людина, яка переживає, яка хвилюється за кожне життя Харківської області. Онкологічний центр, його дія розповсюджується не тільки на Харківську область – на Донецьку, Луганську, Сумську, Полтавську області. І що роблять депутати Харківської обласної ради? Вони просто не продовжують контракт цій людині. Чому, питається. Я щиро вдячний 53 обласним депутатам, які підтримали подовження контракту. Ви саме ті люди, які дійсно піклуються про своїх громадян, про своїх виборців у Харківській області. Я звертаюся до всіх жителів Харківської області, які обирали тих депутатів, які або не підтримали, або навіть не мали духу проголосувати. Задайте їм питання, чому та хто буде відповідальний, якщо щось трапиться у вашій родині або в їхній родині, якщо, не дай боже, буде діагностована онкологічна хвороба? Ще раз, у мене питання. Чому саме ці люди не подовжили цей контракт? Я закликаю їх одуматися та в лютому місяці 2022 року, коли буде оголошено конкурс, прозоро та відкрито після його проведення підтримати ту кандидатуру, яка переможе в цьому конкурсі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Далі, будь ласка, замість народного депутата Маслова народний депутат Мазурашу. Георгій Мазурашу, "Слуга народу", 203 округ. Я хотів би зупинитися на декількох питаннях і почну з тих сигналів, які надходять до нас як до народних депутатів з міжфракційного об'єднання "Буковина". Деякі земляки зазначають, що, мовляв, вони йдуть у лікарні комунальні, хочуть скористатися, наприклад, там придбаними за державний кошт обладнанням, наприклад, комп'ютерний томограф, а їм їм відмовляють і відправляють їх у приватні якісь клініки. Ми прокомунікували з керівником департаменту охорони здоров'я, і він запевнив, що все придбане за державні кошти обладнання, комп'ютерні томографи в тому числі, встановлені і працюють, і немає жодних підстав відмовляти громадянам, хіба що може бути колись там черга якась велика, але це має бути зрозуміло. Тому я пропоную нашим землякам, які стикаються раптом з такими ситуаціями, щоб обов'язково повідомляли. Такого не може бути, це неприпустимо. Друге. Ми на четверговому засіданні обговорювали питання євроінтеграційні, і наші колеги, які, в принципі, йдуть з таким прапором, можна сказати, євроінтеграційним, зазначали, що щось ми там лише вперше за два роки проводили таке засідання. То я нагадаю, що, наприклад, як представник румунського округу, як кажуть, називають 203 округ, у нас майже половина кордону з країнами, межуючими з ЄС і НАТО, це кордон з Румунією, і у нас міжурядова комісія вже п'ятий рік не проводить засідання. Ну, і я сподіваюсь, що якраз, коли тепер цю комісію очолює наш міністр Олександр Кубраков, який демонструє ефективність і в статусі народного депутата, і на посадах, на яких він працює в нашій команді, якраз з його появою на цій позиції справа зрушиться, тому що з роботою цієї комісії пов'язані великі перспективи щодо використання, зокрема, і певних інвестицій і за програмою Зеленої угоди, і іншими, і це потрібно робити в тісній співпраці з нашим сусідом – з Румунією. Тепер хотів би звернути увагу ще на такий момент, який стосується нашої діяльності всередині парламенту: досі не вирішилося питання щодо захисту голосу кожного з нас, тому що ви знаєте, через технічні проблеми, в принципі, кожного дня не зараховуються голоси, а на жаль, той той законопроект, який ми подали з колегами, був знятий з розгляду. Я не розумію таке ставлення. Тобто я не хотів би, щоби мій голос пропадав лише через технічні проблеми. Я закликаю колег все-таки підтримати, можливо, ще раз повторно подати, і все-таки щоб ми могли захистити свій голос, який передбачений нам Конституцією і законами… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Далі, замість народного депутата Дирдіна народний депутат Мельник, будь ласка. Шановні головуючі, дорогі українці, хочу привернути вашу увагу до ситуації грубого порушення законодавства України, що має місце у місті Приморськ Запорізької області, де здійснюється незаконна забудова рекреаційної прибережної зони. З цими фактами кричущого нехтування законодавства України звернулися місцеві мешканці, громадські активісти, журналісти, адже недобросовісний підприємець з Токмака на відведених у незаконний спосіб ділянках землі, що знаходяться на узбережжі Азовського моря у місті Приморськ, а саме у рекреаційній зоні, самочинно здійснив забудову та здійснює незаконну підприємницьку діяльність. На сьогоднішній день побудовані у незаконний спосіб будівлі використовуються для розміщення відпочиваючих. Хочу наголосити, що на споруду відсутнє законне право користування землею, а також вони не введенні в експлуатацію у законний спосіб. Будівництво прибережної рекреаційної зони та експлуатація готових об'єктів для розміщення відпочиваючих у не відведених на це територіях несе небезпеку життю та здоров'ю людей, а також велику шкоду екології. Ці об'єкти збудовані на глиняному схилі, що може обвалитися в будь-який момент та привести до людських жертв. Також відомо, що цей недобросовісний токмацький підприємець не сплачує податки на протязі декількох років, а бюджети всіх рівнів недоотримують кошти. Це в свою чергу порушує інтереси держави, органу місцевого самоврядування та місцевих мешканців. Зараз в Приморській громаді Запорізької області є недофінансування у медичній, комунальній та інших сферах. Хочу наголосити, що якщо стягнути всі невиплачені податки з цього підприємця, то вистачить грошей і на зарплати комунальників, і на доплати лікарям, які зараз на передовій боротьби з коронавірусом. Ця ситуація отримала широкий і суспільний резонанс та розголос. Місцеві мешканці вкрай обурені безкарністю винних у цій ситуації та вимагають справедливого неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності. Відзначу, що мною в рамках уповноваженого народного депутата України стосовно цієї ситуації було спрямовано депутатське звернення до правоохоронних та контролюючих органів. Також я ініціював подання колективного депутатського запиту до органів усіх рівнів, в яких наголошено на терміновості реагування та важливості та важливості притягнути винних до відповідальності. Факти вражають. Незаконна забудова рекреаційної зони та використання не введених в експлуатацію будинків із наданням послуг для розміщення відпочиваючих, це є небезпечно. Також це несе велику шкоду екології, хочу наголосити. На сьогоднішній день за результатами депутатських звернень та запитів під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться досудове розслідування з ознаками кримінального правопорушення. Я звертаюся до Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури, Голови Нацполіції, Державної екологічної інспекції та Державної податкової служби України, особливо до голови новоствореної Державної інспекції архітектури та містобудування, здійснити відповідні заходи реагування щодо здійснення захисту… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бондар Михайло Леонтійович, будь ласка. Ще один виступ, будь ласка. Дякую. Що ж, я продовжу. Тому, звернувшись до міністра фінансів, на жаль, я почув на адресу Міністерства енергетики негатив, що цифри не проходять, тому що нічого не робиться зі сторони Міністерства енергетики для того, щоб шахти виходили на беззбитковість. Як вони можуть вийти на беззбитковість, якщо Міністерство фінансів не дає коштів на розвиток? Я запропонував тоді посприяти у виділенні кредитів через державні банки на модернізацію шахт. Тоді можна буде вбити два зайця: модернізувати шахти, зменшивши собівартість вугільної продукції, і відповідно знизити таке навантаження на державний бюджет України. Я надіюсь, що міністр фінансів мене почув і будуть працювати в цьому напрямку. Але 22-м роком, на жаль, не закінчується шахтарські проблеми, тому що мільярд, який виділили для погашення заборгованості по заробітній платні в 2021 році, його буде замало. Ми подавали з колегами правки на 2,4 мільярда, пізніше під час спілкування з Міністерством енергетики у зв'язку з підняттям ціни на вугільну продукцію достатньо, вони запевнили нас, що буде 2,1 мільярда, тобто 1,1 мільярда ще не хватає для цього, щоб погасити заборгованість по заробітній платні шахтарям до кінця цього року. І знову ж таки я почув, що нічого зі сторони Міністерства енергетики не робиться. Дійсно, сьогодні на запитанні до уряду колеги, які задавали по питанню шахтарів, що робиться, як пройти опалювальний період, що не хватає вугілля на складах, в 4 рази менше на ТЕЦах, ТЕСах ніж потрібно, міністр енергетики сказав, ми будемо це покривати за рахунок імпорту. Знову ж таки імпорт, імпорт і ще раз імпорт. Нічого не сказано за вкладення коштів в вітчизняне виробництво, в вітчизняні шахти, в державний сектор вуглевидобутку. Я хочу звернутися до Президента Зеленського. Ви два роки назад, коли були на зустрічі з шахтарями, на з'їзді профспілковому, ви обіцяли про розвиток вітчизняного вуглевидобутку. Дайте вказівку Міністерству фінансів, щоб знайти до кінця року 1,1 мільярда для погашення заборгованості по заробітній платні для шахтарів. І дайте вказівку, щоб вони все-таки спромоглися знайти можливість фінансувати вуглевидобуток державний за рахунок… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, замість Мазурашу народний депутат Брагар. І, здається, все. Будь ласка. Вітаю вас. Хочу виступити з досить такого ключового питання, питання вакцинації. Одна з наших колег-депутаток Софія Федина, депутатка від "Європейської солідарності" сьогодні на годині уряду сказала, що начебто Президент Володимир Зеленський обіцяв забезпечити українців вакциною і цього не зробив. Але все-таки наш Президент виконав повністю свою обіцянку і забезпечив українців вакциною. Це було зробити досить важко, але кожен українець, який бажає пройти вакцинацію, може звернутись до свого сімейного лікаря та отримати направлення на вакцинацію, та найближчим часом його пройти. Я закликаю всіх українців проходити вакцинацію. Вакцинація – це захист, це захист від COVID. А навіть якщо ви захворієте на цю хворобу страшну, ви все одно зможете перенести її більш легко. Інше питання, яке також є не менш актуальним, це захоплення працівників ОБСЄ на Донбасі. Нещодавно сталася ця кричуща подія, коли представників міжнародної моніторингової місії на Донбасі, в місті Горлівка, закрили у власному готелі та вимагали їх обміняти на полоненого проросійського бойовика. Це є, звісно... Ми маємо сказати, що це безпредєл, це питання уже виходить за межі національного права і є уже міжнародним військовим злочином, за яке ці бойовики повинні понести заслужене покарання за вироком Міжнародного суду в Гаазі. Дякую вам за увагу. 13:58:04 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, у нас ще є декілька оголошень, тому я продовжу пленарне засідання до завершення питань, пов'язаних з оголошенням. Перше. Шановні народні депутати, сьогодні на адресу Голови Верховної Ради України надійшов лист з підписом 11 з 20 народних депутатів членів депутатської фракції політичної партії "Голос", у якому народні депутати просять оголосити на пленарному засіданні Верховної Ради України про, цитую дослівно, "порушення вимог частини четвертої статті 6 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" народним депутатом України Железняком Ярославом Івановичем в частині незаконного зайняття Железняком Ярославом Івановичем посад першого заступника та голови депутатської фракції, відповідно що було зафіксовано листом Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України від 24.09.2021". Наступне. Припинення повноважень голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді України дев'ятого скликання Железняка Я.І. у зв'язку з порушенням вимог законодавства, а також рішенням більшості від складу депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді України скликання від 12.07.2021 про звільнення Железняка Ярослава Івановича з посади голови депутатської фракції. І ще просять про те, що до обрання голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді України дев'ятого скликання Устінова Олександра Юріївна тимчасово виконуватиме обов'язки голови фракції за рішенням більшості від складу фракції. До цього листа були додані: лист Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради від 24.09.2021 на адресу народного депутата України Клименко Ю.Л. та інших народних депутатів членів депутатської фракції політичної партії "Голос"; рішення депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді України дев'ятого скликання від 12.07.2021 про звільнення голови депутатської фракції політичної партії "Голос" Железняка Ярослава Івановича і положення про депутатську фракцію політичної партії "Голос" у Верховній Раді України дев'ятого скликання. Інформацію доводжу до відома. Ярослав Іванович, репліка. Будь ласка, 1 хвилина, репліка. Шановний головуючий, шановні колеги! Давайте я ще раз роз'ясню, що це тільки що пролунала заява окремих народних депутатів, я почув, 11. Нагадаю, що навіть не 14, як треба за положенням. Ця заява базується на або підроблених документах, або нікчемних документах. Тому що ані голова фракції "Голос", ані заступник голови фракції, який теж тут поруч, ані політична рада фракції "Голос" не приймали жодного рішення з цього питання. Нагадаю колегам, що фракція керується тільки положенням про фракцію, де 14 голосів повинно бути. І колеги, я сподіваюсь, 14 відрізняють від будь-якої цифри. Тому прошу цю заяву вважати черговий раз юридично нікчемною і такою, яка не несе жодних наслідків або зміни у керівництві фракції "Голос". Дякую. 14:01:14 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Іванович, це не заява. Це лист, який я процитував, прийшов на Голову Верховної Ради України. Тому я я довів до відома, що такий лист є, і додатки до нього є. Наступне. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За ратифікацію Римського статуту". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Мережка Олександра Олександровича. А також я повідомляю про те, що народний депутат України Кириленко Іван Григорович дав заяву, що він помилково проголосував "за" за законопроект реєстраційний номер 6055. Насправді ж він хотів утриматися. Шановні колеги, наступного тижня депутати працюють з виборцями. Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 2 листопада о 10 годині. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.